poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege.

Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom pandemije bolesti COVID-a uzrokovane virusom SARS-COV-2 u RH za razdoblje od 16. siječnja do 31. svibnja 2021.

Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? S nama je g. ministar zdravstva, g. Vili Beroš, izvolite.

Poštovani g. potpredsjedniče HS, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Temeljem zaključka HS o stavljanju izvješća tri puta godišnje o učincima provedbe mjera iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u RH koristim koristim ovu prigodu obratiti vam se u ime vlade i izvijestiti vas o učincima provedbe navedenih mjera za razdoblje od 16. siječnja do 31. svibnja 2021.g. Izvješće obuhvaća kontinuirane i ujedinjene aktivnosti vlade, Stožera civilne zaštite RH, državnih tijela, jedinice područne regionalne i lokalne samouprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima. Sinergijom navedenih mjera i postupaka bili smo usmjereni na temeljni cilj, zaštitu javnozdravstvenog interesa i zdravlja pučanstva na području RH uslijed ove epidemije. Nakon intenzivnog drugog vala epidemije koji je zahvatio Europu, a koji je svoj maksimum u Hrvatskoj dosegnuo u prosincu 2020.g. uslijedio je period manjeg intenziteta koji je potrajao sve do početka trećeg vala koji je u Hrvatskoj započeo krajem veljače i početkom ožujka 2021.. Provedba i učinci mjera zaštite pučanstva od bolesti Covid-19 obrazložene su i potkrijepljene u izvješću, te obuhvaćaju pripremne i odgovore zdravstvenog sustava u odnosu na epidemiološku situaciju uključujući reorganizaciju i žurni odgovor, promjene broja oboljelih i hospitaliziranih, ali i brigu o kontinuitetu poslovanja u uobičajenim djelatnostima i pružanju zdravstvene zaštite i ne covid pacijentima. Bolničke i zdravstvene ustanove su se tijekom cjelokupnog trajanja epidemije bolesti Covid-19 kontinuirano prilagođavale aktualnoj epidemiološkoj situaciji organizirajući svoj rad sukladno potrebama za zbrinjavanje novooboljelih pacijenata od bolesti Covid-19, ali isto tako i drugih pacijenata, hitnih, prioritetnih i onkoloških kako bi se nesmetano pružala bolnička i zdravstvena zaštita. Broj kreveta u primarno-respiratornim intenzivističkim centrima prilagođavali smo sukladno broju oboljelih od 1539 kojeg smo imali 1. siječnja do 836 na dan 31. svibnja 2021. godine. Najveći broj hospitaliziranih bio je 26. travnja 2021. g. kada je bilo hospitalizirano 2315 naših sugrađana. Na raspolaganju smo imali spremno 930 respiratora za COVID bolesnike, od toga 373 u primarno-respiratornim intenzivističkim centrima. Kontinuiranim aktivnostima osigurao se potreban broj zdravstvenih i nezdravstvenih radnika a njihovim privremenom rasporedom, preraspoređeno je 1544 radnika, 582 liječnika i 860 medicinskih sestara iz matičnih zdravstvenih ustanove u zdravstvene ustanove odnosno u nezdravstvene objekte u kojima za to postoji potreba. također se osiguravala potrebna medicinska oprema, respiratori, uređaji za visoku protok kisika i uređaj za izvantjelesnu membransku oksigenaciju kako bi pacijentima osiguravalo pravovremeno i optimalno pružanje zdravstvene skrbi. Činjenice ukazuju da se niti u jednom trenutku nije dogodilo da je bolesnicima uskraćena optimalna zdravstvena skrb. Rukovodeći se tim načelima, određeni su slijedeći strateški ciljevi koji su nam bili misao vodilja pri zaštiti života i zdravlja nacije. Riječ je također o nastavku provođenja testiranja prema zadanim nacionalnim kriterijima, jednakim intenzitetom kao i u ranijim periodima epidemije, zatim provođenju nadzora i praćenja zaraženih osoba te njihovih kontakata kroz mrežu epidemioloških timova. Ključne organizacije i priprema na kontinuirani nadzor i praćenje bolničkih kapaciteta za liječenje COVID-19 bolesnika sa težom kliničkom slikom radi postizanja adekvatnog pružanja zdravstvenih usluga, a od iznimnog strateškog značaja, bilo je učinkovito provođenje procesa cijepljenja. Od nabave i distribucije cjepiva, prilagodbe informatičkih rješenja za prijavljivanje na cijepljenje, organizacije punktova i timova za cijepljenje pa do ažurnog praćenja nuspojava, uspješno smo nastavili sa nacionalnom kampanjom za cijepljenje podržanom i lokalnim inicijativama sa ciljem postizanja što većeg iskoraka u procijepljenosti a time i ekonomskog zaokreta prema gospodarskom oporavku i boljitku. Izvješće također sadrži analizu i statističke pokazatelje ali i neželjene događaje, nuspojave vezane uz cijepljenje građana pri čemu bih istaknuo kako među nuspojavama nema zabilježenih smrtnih ishoda nakon cijepljenja. U izvještajnom periodu, podrobno je pregled naručenih i rezerviranih cjepiva. Zaključno sa 31. srpnja, naručeno je i rezervirano ukupno 8 855 554 doza a do kraja 2023. g. još oko 10 milijuna doza cjepiva. U RH je do navedenog datuma stiglo 2 037 260 doza cjepiva. Veće količine pristižu od početka svibnja 2021. g. a u tu svrhu započelo intenzivno procjepljivanje populacije na organiziranih punktovima u svim punktovima Tako je dana 20. svibnja cijepljeno 57 180 naših sugrađana unutar 14 sata, što pokazuje spremnost zdravstvenog sustava za aplikaciju cjepiva. Treba istaknuti kako je najveći obuhvat cijepljenih u gradu Zagrebu sa 52,6% a vrijedi naglasiti i grad Rovinj koji je procijepio rekordnih 80% svog stanovništva. Ti pokazatelji nedvosmisleno govore o velikom stupnju osobne odgovornosti međutim natprosječna procijepljenost samo određenih dijelova RH ujedno pokazuje da kampanja za cijepljenje može pasti na plodno tlo samo ukoliko postoje zajednički napori i zaštiti osobnog zdravlja, zdravlja svih naših sugrađana, turističkog i gospodarskog zdravlja Lijepe naše. Takve iskorake za dobrobit cijele nacije, nastojimo doseći u svim dijelovima RH. Raste opseg cijepljenih djelatnika i u zdravstvenom sustavu. Na današnji dan cijepljeno je s prvom dozom 81,2% djelatnika i 71,9% drugom dozom. Izvješće pokazuje i međuresornu suradnju svih ključnih dionika. Međusobna komunikacija te fleksibilan pristup, ključni su za modularni odgovor koji ovise ponajprije o epidemiološkoj situaciji svake pojedine jedinice lokalne i regionalne samouprave. Ključni cilj procesa donošenja odluka usmjeren je na postizanje odgovora proporcionalnog razini rizika polazeći od činjenice da rizik nije jednak među različitim skupinama stanovništva i u različitom geografskim područjima. Iznimno je važno naglasiti i međuresornu suradnju koja je rezultirala implementacijom EU digitalnih COVID potvrda, neophodnih za olakšavanje slobodnog kretanja građana tijekom pandemije ali i za upotrebu prema nacionalnim kriterijima za što uspješniju pripremu turističke sezone i intenziviranje sigurnih turističkih kretanja. Slijedom Vladine odluke o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde, s 30. svibnja dobili smo čvrste temelje za uspješnu suradnju Ministarstva zdravstva, Agencije za komercijalnu djelatnost, HZJZ-a, HZZO i MUP-a. Hrvatska je vrlo rano potvrdila spremnost Hrvatska je vrlo rano potvrdila spremnost i ishodila odobrenje Komisije za integraciju sa EU pristupnikom i u cijelosti je bila spremna za uvođenje EU digitalne COVID potvrde. Među prvim državama članicama EU-a počeli smo sa izdavanjem EU digitalne COVID potvrde o cijepljenju, preboljenju i testiranju. Time je Hrvatska svrstana među najnaprednije zemlje EU-a po pitanju tehničkog rješenja COVID potvrde. Na današnji dan ukupno je izdano 438 950 potvrda. Temeljem cijepljenja, njih 400 042, temeljem preboljenjja njih 32 955 te temeljem testiranja 5 953. Potvrde se izdaju na različita načina. Putem sustava E-građani, njih 272 309, u ispostavama HZZO-a, njih 162 607 te putem cijepnih mjesta odnosno CEZIH njih 4051. Isto tako približavanjem turističke sezone potencirana je i suradnja javnozdravstvenih dionika Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture i medija te Ministarstva vanjskih i europskih poslova pri čemu se putem mreže diplomatsko konzularnih ureda dostavljaju nadležnim institucijama u državama glavnih emitivnih tržišta podaci koji vjerodostojno pokazuju kako RH turistima omogućava siguran boravak na svom državnom teritoriju. Poduzeti su i koraci prema normalizaciji posjećenosti kulturnih događanja suradnjom Ministarstva kulture i medija sa HGK i HZJZ koji su kreirali platformu Sigurna okupljanja, a predstavljenu 5. svibnja 2021. godine. Kao i u proteklom periodu nastavilo se kontinuirao informiranje javnosti od strane Stožera civilne zaštite koji je u osjetljivim periodima pandemije na pragu trećeg vala svakog tjedna ponedjeljkom, srijedom i petkom do sredine travnja održavao konferencije za medije na kojima bi osim izvješćivanja o novim epidemiološkim pokazateljima odgovarao odgovarao i na tekuće pitanje oko epidemije bolesti Covid-19. Tako je Stožer civilne zaštite RH kontinuirao analizirao epidemiološku situaciju na dnevnoj razini te ovisno o istoj donosio odluke kojima je uvodio ili ukidao odnosno ublažavao nužne epidemiološke mjere. Stožer je uvažavo mišljenje i preporuke županijskih stožera i županijskih epidemioloških službi imajući na umu zaštitu ljudskih života i zdravlja uvažavajući načelo razmjernosti kako bi se u najmanjoj mogućoj mjeri ograničilo funkcioniranje gospodarstva i drugih segmenata društvenog i privatnog života. U posljednje vrijeme konferencije se održavaju jednom tjedno i to petkom, a jedan su od prijeko potrebnih alata za transparentno informiranje i komuniciranje sa javnosti. Jednako važan doprinos i potporu Vladi u borbi protiv korona virusa ima e-zdravstvo i u tom pogledu službeno web sjedište Vlade RH za pravodobne i točne informacije o korona virusu. Koronavirus.hr stranica koja u svibnju broj ukupno 848.918 korisnika. Vezano uz korištenje broja 113 tijekom promatranog perioda upućeno je 93.308 poziva, veliki broj pitanja odnosio se na samo cijepljenje te na mjere prilikom putovanja izvan RH i povratak u zemlju. Pozivni centar 113 i dalje nastavlja sa radom u svrhu podrške turističkoj sezoni. U izvještajnom razdoblju praćenje epidemiološke situacija bolesti Covid-19 nastavljeno je po ranije uspostavljenoj metodologiji. Izvor službenih podataka o broju potvrđenih slučajeva u RH je platforma za centrali upis

Za vašu informaciju sedmodnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika za RH na današnji dan je 14,9 što nas svrstava na 13-to mjesto unutar EU. Izvješće obrazlaže i ugrozu koja potencijalno predstavlja širenje novih varijanti virusa za stanovništvo EU za što Europski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti je ponudio pomoć državama članicama EU kako bi se, kako bi ostvarili što višu stopu sekvenciranja potrebnu za mapiranje eventualnog širenja novih varijanti virusa na njihovom teritoriju. U tom pogledu izvješće definira i ilustrira pregled država na koje se odnose posebne epidemiološke mjere. Recentni rezultati za 188 uzoraka poslanih na sekvenciranje ukazuju da su 54,1% uzorci sa dokazanom Alfa varijantom dok 43% uzoraka sa dokazanom Delta varijantom. Izvješće prikazuje učinke na obavezno zdravstveno osiguranje uz pripadajuće statističke analize. U ovom izvještajnom razdoblju HZZO imao je dodatne troškove vezano uz Covid-19 i to za testiranje u iznosu od 927 miliona 743 tisuće

do danas 280 miliona kuna za rezervaciju cjepiva. Naknade bolovanja zbog izolacije i samoizolacije su bile u iznosu 83 miliona kuna, a od početka epidemije u iznosu od 174 miliona i 596 tisuća kuna. Nabavu lijeka Remdesivir i terapiju kisikom u iznosu od 41 milion i 63 tisuće kuna te posebne nagrade zdravstvenim djelatnicima sa 55 miliona i 705 tisuća kuna. Ujedno su doznačena dodatna sredstva Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević i Kliničkoj bolnici Dubrava za liječenje od bolesti Covid-19 u ukupnom iznosu od 29 miliona kuna. Izvješće sagledava i učinke sanitarne inspekcije pri čemu se provodio pojačani nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera propisanih odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima sa ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa ove bolesti. S tim ciljem provedeno je 1500 nadzora te izdano 212 usmenih rješenja, a odnosila su se uglavnom na nepridržavanje propisanih uvjeta. Pojačani nadzori, akcija i kontrole izvršenja izdanih usmenih rješenja u sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata neupitno su doprinijele smanjenju broja utvrđenih nedostataka. Izvješće definira pokazatelje u sektorima gospodarstva, turizma i sporta koji su također popraćeni pripadajućim uzročno posljedičnim analizama. U okviru turizma donesen je kronološki pregled evaluacija epidemioloških restrikcija u ugostiteljstvu, a između ostalog istaknuto je iskazivanje interesa i elementi organizacije cijepljenja turističkih dionika. Temeljem do sada zaprimljenih podataka u okviru provedenih anketa 70% zaposlenih u sektoru turizma zainteresirano je za prioritetno cijepljenje, a većim dijelom isto je i realizirano. Navedeni podatak uključuje zaposlenike prve i druge prioritetne skupine kao i procijenjeni broj sezonskih radnika koje će tvrtke zapošljavati u sezoni. S obzirom na to da je dio turističkih djelatnika već cijepljen Ministarstvo turizma i sporta zaprimilo je prijave poduzetnika i to pravnih i fizičkih osoba u kojima je za cijepljenje dodatno prijavljeno ukupno 24 tisuće 585 djelatnika. U području znanosti i obrazovanje izvješće podrobno definira važnost i potrebu za fleksibilnost u provođenju sigurnog i produktivnog ozračja. Ministarstvo je omogućilo da škole sukladno svojim mogućnostima te u suradnji s osnivačima i lokalnim stožerima izaberu jedan od tri ponuđena modela po kojima će raditi. Riječ je o fleksibilnim modelima koji su se mogli mijenjati ili dopunjavati na lokalnoj razini u skladu s mogućnostima škole, epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS COVID-2 infekcije i bolesti COVID-19. Isto tako u izvješću je prikazano i stanje na tržištu rada te uvid u poremećaje zbog zatvaranje dijela gospodarstva uzrokovanih Korona virusom. Slijedom toga predstavljen je osvrt na učinke u pogledu pomoći za očuvanje radnih mjesta te obrazloženje mjera za sprječavanje naglog porasta nezaposlenih. Poštovane i uvažene zastupnice i zastupnici temeljem svega navedenog mogu vas izvijestiti da su Vlada Republike Hrvatske i nadležna tijela pravodobno i učinkovito donosila rješenja na dobrobit funkcionalnosti, unapređenje svih sustava Republike Hrvatske sa ciljem zaštite života i zdravlja nacije u danim okolnostima uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19. Slijedom navedenog Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru prihvaćanje ovog Izviješća. Zahvaljujem vam na pozornosti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine ministre. Imate … /ne razumije se/… broj replika. Prvu repliku je tražio gospodin Karlić. Hvala. Poštovani gospodine ministre pa evo svjesni smo svi posljednjih godinu i pol dana ne samo Hrvatska, nego i cijeli svijet suočen je sa ovom pandemijom. Različite zemlje su na razne načine reagirale na ovu pandemiju. Neke su išli u potpuni lockdown kao što i sada ide ne znam Australija ili neke druge zemlje znači vrlo brzo čim se mali broj pojavi. Neke su opet to negirale kao Brazil koji je pustio jako da se veliki broj ljudi zarazi. Mislim da mi možemo reći na ovih 360 tisuća zaraženih da ipak i stožer i država zapravo Vlada da su vrlo dobro reagirali i da ipak taj broj znači negdje oko 8% zaraženih od ukupnog stanovništva u ovih godinu i pol dana. Ali od tog broja 8 tisuća i 200 je umrlih. Obzirom da se pojavilo po medijima da je malo veći broj umrlih ili da je povećan broj pogotovo uspoređujući sa nekim drugim zemljama evo ja bih vas molio vaše obrazloženje možda ovog broja umrlih u Hrvatskoj. Hvala. Hvala vam lijepo na tom pitanju. I sam sam zatražio od nadležnih institucija osvrt na navedeni broj. Kao što znate jučer je preminulih osoba u Republici Hrvatskoj od početka epidemije bilo 8 221. Međutim, vrlo jasno mi je rečeno da ovo nije trenutak kada možemo uspoređivati smrtnost između različitih država. Brojni su razlozi. Između ostalog i način bilježenja umrlih nije uniformiran iako postoje načelno preporuke ISDS-a i Svjetske zdravstvene o uzrocima smrti i više je nego očito da se sve zemlje ne pridržavaju istog. Stoga postoje određeni paralelni načini bilježenja broja umrlih. Apsolutno je sigurno da će nakon što ova epidemija nadajmo se čim prije jenjava biti potrebna analiza koja će ukazati uzimajući sve potrebne parametre u obzir kolika je stopa smrtnosti u Republici Hrvatskoj. Međutim, ona se razlikuje u nekim našim županijama. Sve će to biti potrebno analizirati.

suverenisti)** Poštovani ministre činjenica je da je Hrvatska među niže procijepljenim državama pa me zanima zar ne smatrate da je jedan od glavnih razloga tome i sve manje povjerenje naših sugrađana upravo u institucije Republike Hrvatske posebice u Stožer civilne zaštite koji je na žalost jedno političko tijelo i koji je donio niz političkih odluka a ne epidemiološki opravdanih odluka? Podsjetit ću vas na neke. Prve restriktivne mjere su bile nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Zatim otvaranje granica u doba izbora zadnjih lokalnih bez ikakve provjere. Pa zadnje gdje je čelni čovjek stožera kršio mjere koje je sam propisao odnosno bio u zatvorenom prostoru Spaladium arene bez maski. Koju poruku šalje Stožer civilne zaštite građanima Republike Hrvatske i zašto bi građani vjerovali takvom stožeru? **Radin, Furio Poštovani gospodine saborski zastupniče hvala vam na tome pitanju. Mislim da je iznimno bitno podijeliti te dvije stvari. Dakle, građani ne moraju nužno vjerovati stožeru jer nije stožer taj koji kreira određene informacije. Stožer formira svoje informacije na znanstvenim i stručnim utemeljenjima i upućuje ih našim građanima u formu apela i edukacije. Dakle, ako kompariramo činjenicu da je su dokazani bolest, koji su imali dokazanu bolest umro jedan zar to nije dovoljan razlog da nešto napravimo? Cijepljenje je najjednostavniji, najbrži i najsigurniji put izlaska iz ove krize. Prema tome, ono što se trudimo čitavo vrijeme komunicirati istinite, vjerodostojne, stručno i znanstveno utemeljene informacije na dobrobit naših građana i to se već sada vidi. Uočava se incidencija u odnosu na procijepljenost u pojedinim područjima. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre evo svakodnevno svi vršimo promociju cijepljenja, ukazujemo na važnost cijepljenja. Naravno pratimo broj cijepljenih. Pratimo udio cijepljenih u odnosu na ostatak populacije i u tim statistikama je razvidno da nisu svi dijelovi Republike Hrvatske jednako pristupili cijepljenju i imamo pojedine županije koje zaostaju u postotku u odnosu na ostatak Republike Hrvatske. Što se može učiniti kako bi se ta situacija popravila, naravno sve u svrhu izbjegavanja četvrtog vala pandemije? Hvala. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo. 60 sekundi nije ni približno dovoljno da vam odgovorim na vaše vrlo kompleksno pitanje. Međutim, reći ću vam da rezultate možemo postići jedino sinergijom stručnih napora i odgovornosti građana, gdje to izostaje imamo manju procijepljenost stanovništva. Prema tome, naš zadatak je promovirati i propagirati cijepljenje i naglašavati njegove prednosti. I danas sam rekao da nije bilo smrtnih slučajeva među 2 milijuna 718 tisuća hrvatskih građana koji su primili cjepivo. Jedna recentna analiza u Americi pokazuje da od svih covid smrti unatrag 6 mjeseci 99,5% osoba nije bilo cijepljeno. To jasno ukazuje da cijepljenje nas spašava od najtežih oblika ove bolesti, isto tako od smrtnog ishoda. Što je moguće napravit? Potrebno je promijenit paradigmu, što smo i napravili. Mi smo od klasičnog početnog uobičajenog sistema cijepljenja na cijepnim mjestima

Praktički od početka pandemije, a poglavito nakon 2.3 mjeseca kad se vidjelo da to neće proći za mjesec i dva pokušavalo se naći rješenje koje će nas možda najbliže približiti onom vremenu u kojem smo živjeli do pojave Covida-19, naravno cijepljene na prvom mjestu. No i uvođenje ovih covid potvrda zasigurno je nešto što nas može barem približiti tom vremenu u kojem smo bili do početka 2019.g. Opet mi 60 sekundi ne dozvoljava niti približno opisati značaj covid potvrde koji je jedan europski instrument i nastojanje svih nas skupa da se prilagodimo i nađemo način suživota sa virusom. Covid potvrda nama koji ju posjedujemo dokazujemo da smo na neki način sigurni za okolinu, da nismo zarazni zbog toga jer smo ili preboljeli ili smo cijepljeni ili smo testirani i na taj način naše aktivnosti uključujući putovanja, grupiranja, posjetu bilo čemu su sigurna. Dakle, šaljemo jednu vrlo, vrlo jasnu poruku. Ukoliko će virus i dalje biti među nama čitav svijet će se morati prilagoditi i naći način suživota. Potvrda je ono što objedinjuje nekoliko aspekta borbe protiv virusa i omogućava relativno sigurno funkcioniranje i gospodarskog aspekta i kulturnog i turističkog i ugostiteljskog i sportskog i brojnih drugih. To je jednostavno dakle naš način i traženje suživota sa virusom koji u ovom trenutku ima pretpostavke da bude uspješno.

kako su brzi antigenski testovi neusporedivo bolje rješenje od samih PCR testova, prvo zato što su brzi, a drugo zato što ipak trebaju nešto veću količinu virusa da budu pozitivni. Zašto onda svi inzistiraju na PCR testovima, je li to politička odluka, ako jeste onda se zapravo javlja sumnja Hrvatska skoro uvijek

nama. RH ima stav da su antigenski testovi upotrebljivi. Međutim, u ovom trenutku na nivou Europske komisije to nije ujednačeno i nije postignut takav zajednički stav. Mi smo se i ovih dana razgovarali o tome, evo kolegica državna tajnica to može potvrditi, jutros je bio sastanak gdje smo rekli da ćemo ponovno uputiti pismo komisiji da uvrsti antigenske testove u jedan, dakle kao, kao test koji je vrlo, vrlo relevantan. Doduše, moramo biti iskreni i reći da je njegova dijagnostička vrijednost ponešto ograničena, PCR je ipak zlatni standard. Prema tome, morali bi ga čuvat za nekakve situacije kada ga je potrebno upotrijebiti. A potpuno se slažem s vama da je upotreba antigenskih testova i opravdana i gotovo jednako uz određene naravno

i koji je stav vlade o obaveznom cijepljenju? Naime, stječe se dojam da se obaveza procijepljenosti spušta na niže razine, znači na poduzetnike koji moraju brinuti o tome da će se procijepiti ili ne zbog potpora, a postavlja se pitanje tko je to odgovoran za procijepljenost stanovništva? Nije li tu vlada ona koja treba bit odgovorna za procijepljenost stanovništva? Koja je to zapravo instanca koja bi trebala dat odgovor na to pitanje i koja bi trebala stati iza tog tog političkog pitanja i dati politički odgovor na to pitanje, na koji način, tko, kako i tko je odgovoran? Zahvaljujem poštovana gđo. saborska zastupnice. Dakle, prvo bih vam odgovorio da nema razine spuštanja odgovornosti, da je vrlo jasno da smo svi skupa jedino uz sinergiju mogućnosti napravit taj iskorak i postić adekvatnu procijepljenost. Naš zadatak je na to ukazivati, što ne prestajemo raditi. Dakle, svakodnevno ističemo i stručne i znanstvene pretpostavke koje ukazuju na potrebu cijepljenja. Ovo što je bilo u medijskom prostoru je jedan od pokušaja vlade ne u tom smislu da prebaci svoju odgovornost na drugog nego da potakne sve, da učini razliku između odgovornih i neodgovornih. Pazite, onaj ko se cijepio štiti sebe, štiti drugog, doprinosi ukupnom opsegu procijepljenosti koja će nas u budućnosti zaštititi od širenja ove bolesti. Nadalje, isto tako eliminira nastojanja svih nas drugih. Ovo di nas omogući 4 val omogućavajući širenje virusa na jesen doprinosi možda progresiji gospodarske krize, mogućim otpuštanjima, gubicima radnih mjesta. Prema tome, to je taj koncept cijepljenja ili ne cijepljenja. A rekao bih vam, nemam vremena, nešto i o obveznom cijepljenju

apsolutno u onom dijelu gdje govorimo o potrebi cijepljenja, ja tu nemam nikakvih dilema dakle važnost cijepljenja, važnost da se procijepi nacija, važnost da ima što veći ali stavit ću to u kontekst nečeg drugog. Dakle, sad je već u medijskom prostoru strašno puno onih koji su se odlučili ne cijepiti i koji jasno i govore svoje razloge zašto se neće cijepiti. Jedan od možda čimbenika koji može tu poboljšati su naši sportaši. Imali smo priliku vidjeti na Europskom nogometnom prvenstvu da je jedan od naših sportaša, jedan nogometaš nije mogao igrati jer nije bio procijepljen. Naši sportaši idu na olimpijske igre koje počinju 23. srpnja u Tokiju, nekoliko puta sam vas s ovog mjesta pitala da li naši sportaši kad idu tamo su procijepljeni. Dakle, to su sredstva iz državnog proračuna, sredstva kojom svi građani RH pomažu da oni tamo idu, da li su svi oni procijepljeni i da li je o tome vođeno računa? **Radin, Furio (HDZ)** Vlada RH kao i HZJZ stoji na raspolaganju svima koji su raspoloženi za cijepljenje da se i cijepe. Vlada RH je nabavila je adekvatan dovoljan broj cjepiva koje je besplatno za građane, sportaše i za sve ostale, iskazati interes i cijepiti se. Vi ste potpuno u pravu kada ste konstatirali da se neki naši sportaši nisu cijepili, međutim isto tako vam odgovorno tvrdim da svi oni koji iskažu interes da će apsolutno biti bez odgode cijepljeni. Naime, treba reći da cjepiva ima dovoljno i da je ono dostupno. Otvorili smo na koje ljude s … pozivom dolaze bez narudžbe na cijepljenje. U Zagrebu su tri velika punkta u drugim gradovima također, potrebno je samo raspitati se gdje su ti punktovi, u kojem vremenu rade i doći i potrošiti nekoliko minuta svog vremena i primiti tu dozu vašeg zdravlja.

utvrdimo, dakle danas je ukupna procijepljenost u Hrvatskoj negdje oko 37%, procijepljenost ugroženih, najugroženijih kategorija dakle onih iznad 70, 80 godina negdje oko 60% dok je u drugim europskim zemljama nekih 90 možda čak i 100%, dakle ovdje treba jasno reći da je odgovornost za procijepljenost stanovništva je isključivo na Vladi, nema na udrugama, poduzetnicima, ovima, onima dakle isključivo na Vladi. Danas građani Hrvatske ne vjeruju stožeru, što god vi kazali pozivali na cijepljenje ne vjeruju zbog vašeg dosadašnjeg rada, evo već su neki do sada to spomenuli. jedno tijelo koje je donosilo do sada političke odluke ljudi ne vjeruju. Kako mislite dalje djelovati? Dakle, čini mi se da ste izabrali represiju i pritisak umjesto edukacije i bolje komunikacije, dakle represija izaziva inat i dobit ćete još manje Vili (HDZ)** Početo bih s time poštovana gospođo saborska zastupnice da apsolutno niste u pravu kada ste rekli da smo odabrali put represije. Upravo smo mi ti koji od početka ove epidemije naglašavamo potrebu edukacije i jednog informiranog pristupa našim građanima, represija nikako. Ovo je jedna radna verzija određene i ideje koja će vrlo vjerojatno zaživiti samo sa idejom da nas što više potakne na cijepljenje. Nadalje, kada govorimo o tome zadatak i odgovornost Vlade je nabaviti cjepiva, to smo i napravili. Do kraja sa 31.5. nabavljeno je 8 milijuna 855 tisuća cjepiva, više nego dovoljno da se procijepi svo hrvatsko stanovništvo. Isto tako omogućili smo da zdravstveni sustav cijepi ljude. U jednom danu rekao sam vam datum cijepljeno preko 50.000 naših sugrađana, znači zdravstveni sustav to može. Međutim s druge strane rekao sam jedino sinergija, vi ste naglašavali odgovornost Vlade …/Upadica Radin: vrijeme./… ja ne bježim od toga, međutim isto tako ću vam reći da je vaša odgovornost tu, svakog pojedinog građanina. **Radin, Furio Poštovani ministre. Evo da progovorim i ja o odgovornosti, s jedne druge strane …/Govornik se ne razumije./… Ionnidis, to vam je struka znate jedan od vodećih znanstvenika svijeta epidemiolog po struci, najcitiraniji znanstvenik među top deset znanstvenika kaže da cijepljeni i preboljeli imaju podjednaku efektivnost, to on tvrdi. Dakle, dva sata je 26. lipnja održao govor u Strasbourgu predavanje i sad me zanima zašto se tjera ljude koji su preboljeli covid da se cijepe koji imaju antitijela koji su? Prvo pitanje je to. Drugo pitanje je hoćete li naložiti cijepljenje djece na jesen, budući da evo i znanstvenik Lauc danas govori da se pretvorilo sve u politiku, a sve manje u znanost, otvoreno to piše na svom facebook profilu i kaže da je potpuno protiv cijepljenja djece? I treće pitanje ministre ako je moguće kratko, njemački ministar Maas je rekao ako je svima ponuđeno cjepivo više nema nikakvog pravnog ili političkog opravdanja za bilo kakva ograničenja, Njemačka se otvara, Velika Britanija ministar zdravstva da se otvara, 40% je procijepljenost u Njemačkoj sa oba cjepiva. **Radin, Furio Iako bi kolega Capak vam odgovorio na vaše pitanje, ali preboljenje se smatra aktivnom imunizacijom, smatra se i ekvivalentnije prvoj dozi. Međutim nakon preboljenja svjedočite i sami da titar antitijela nakon nekog vremena pada. Upravo zato potrebno je dodano se cijepiti tzv. booster dozom da bi postigli odgovarajući nivo zaštite. Ono što je sada pitanje, a iz dana u dan se ti elementi evaluiraju, koliko će trajati imunitet nakon drugog cijepljenja. Postoje preliminarni podaci da će on biti doživotan, što nije nakon samog preboljenja, prema tome struka je u ovom trenutku rekla da imunitet nakon preboljenja možemo smatrati adekvatnim u periodu od 180 dana i to vam je tako. To nije aproksimativno, mjerio se titar antitijela u krvi pacijenata koji su preboljeli i vidjelo se da nakon šest mjeseci on jako opada, zbog toga je potrebna druga doza koja dodatno animira naš imunološki sustav Za djecu ću vam reći da to nije politička odluka isključivo je utemeljena na struci i vidjet ćemo na jesen …/Upadica: Hvala./… kakvi će naši stavovi biti ovisit će o epidemiološkoj situaciji i kretanjima u svijetu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, pitanje može li mali ubod u nadlakticu ispuniti velika očekivanja je pitanje koje postavljaju brojni pa danas i u Hrvatskom saboru. Razlozi ne cijepljenja su brojni, među glavnima se navodi nepovjerenje u farmaceutsku industriju, nepovjerenje u vlast političke strukture ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu, strah od cjepiva, lažne, polulažne informacije. Mi nismo ispunili očekivanje dakle da do 30. lipnja procijepimo 55% populacije nego samo 45%. Mene zanima možete li ukratko projicirati posljedice ne cijepljenja odnosno kakvi će biti učinci zbog ovih loših rezultata u Hrvatskoj. Hvala gospodine saborski zastupniče ja ću ponoviti ono što sam već sada rekao jer mislim da je to vrlo važno da javnost čuje još jednom. Dakle, onaj koji se na cijepi riskira svoje zdravlje i zdravlje tuđe, naše. Zatim on ne doprinosi toj procijepljenosti koja nam u budućnosti ako dosegnemo onih 70% garantira da se virus neće širiti. on nas vraća u staro normalno i ne omogućava reaktivaciju svih aktivnosti, ne onemogućava povratak na normalne aktivnosti. Nadalje, također omogućava pojavu 4 vala na jesen što je od ekstremnog značaj. Moramo znati da virus kada je u cirkulaciji vrlo često mutira. To je jedan njego način prilagodbe i pokušaj opstanka, čim dužeg opstanka na planeti. Ukoliko mu dozvolimo, ukoliko dozvolimo da je taj rezervoar velik, a to su ti necijepljeni građani on kola unutar te populacije, mutira i može doći do još

Zanima me je li itko ovdje imao administrativni Covid. To vam je soj koji je daleko zarazniji u Hrvatskoj nego Delta soj i bilo koji drugi koji nam prijeti. Najveće su šanse da ga dobijete. Naime to vam je onaj u kojem imate sve fizičke posljedice Covida, ali vas sustav eto nije kao takve prepoznao. I vrlo lako će vam se to dogoditi, a onda nećete moći ni do Covid potvrde i svih ostalih prava koja vam pripadaju. Ako ste se testirali antigenskim testom, ako su vas zaboravili unijeti, ako ste ostali doma u samoizolaciji imat ćete administrativni Covid najzarazniji soj u Hrvatskoj. Stoga je moje prvo pitanje do kad će građani plaćati vaše propuste? A drugo s obzirom na najavu da doniramo čak 310.000 količina cjepiva zbog nemogućnosti njihovog skladištenja koliko trenutno imamo viška cjepiva, koliki su naše uopće mogućnosti skladištenja, gdje planirate sanirati medicinski otpad ukoliko ga bude i tko će odgovarati za krive procjene u nabavi cjepiva? **Radin, Poštovana saborska zastupnice, ne znam za taj administrativni soj virusa, a znam da je ovaj novi Delta daleko opasniji i da se brže širi nego ovi dosadašnji što predstavlja jednu veliku opasnost. Rekao bih da ovi elementi koje ste vi navodili djelom i stoje. Doista, neki pacijenti i nisu upisani, neki liječnici obiteljske medicine nisu bili ažurni i ima problema u izdavanju Covid potvrda. Međutim, svakodnevno ih ispravljamo. Dakle, ono što ministarstvo može napraviti napravilo je jako davno, dakle pri početku ove krize da pošalje jasan dopis svima kako se treba postupati. I u tom dopisu piše da se svi oni koji su pozitivni moraju upisati u centralni registar ne samo zbog dobivanja Covida, Covid potvrda nego i zbog drugih okolnosti. Tako da ima tih elemenata međutim koji se ispravljaju na dnevnoj bazi. Današnjih 400 i nešto tisuća izdanih Covid putovnica ipak pokazuje da stvar funkcionira, a mi ćemo i nadalje ispravljati te manje disfunkcionalnosti i poteškoće. I moja isprika svima koji su imali problema …/Upadica: Hvala./… zbog neažurnog obavljanja aktivnosti pojedinog liječnika …/Upadica: Hvala lijepa./… ili Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre vezano uz broj 113, to je broj koji je već dugo u upotrebi, vi ste ga danas spomenuli u svom izlaganju međutim još uvijek nije saživio sa našim ljudima. Naime, na tom broju se mogu dobiti niz izvanrednih informacija koje inače ljudi lutaju i traže po internetu, traže po svuda i svakuda i onda dobe kojekakve informacije. Što još možemo učiniti upravo zato što je sad i turistička sezona i tih pitanja ima niz dakle na koje oni mogu odgovoriti, što još možemo učiniti da se taj broj zaista familijarizira sa ljudima i da zaista znaju da će na tom broju dobiti sve one informacije bilo od potvrda, bilo od ulazaka, bilo od toga jel se treba cijepiti, jel se ne treba cijepiti, dijelu ljudi je to poznato, ali malom dijelu ljudi mislim da na tu imamo mjesta za poboljšanje koje bi onda doprinijelo možda i povećanom broju cijepljenja. **Radin, Hvala vam gospođo saborska zastupnice, jedna od stvari koju možemo napraviti je upravo ovo što ste vi napravili. Spomenuli ste ponovno taj broj koji davno je etabliran i ono što je zadatak Vlade i stožera bio da ga omogući. rade broji studenti koji su educirani za taj posao pod stručnim nadzorom i daju vrlo važne informacije. Dakle, pozivam i s ovog mjesta svatko tko ima neku dilemu sa putovanjem, sa cijepljenjem, sa bolešću, sa Covidom, sa EU potvrdom da se javi na taj broj i vjerujem da će dobiti relevantne podatke. malo začuđuje da je broj korišten u ovim ljetnim mjesecima i početkom turističke sezone znatno više što ukazuje da stranci koji dolaze kod nas možda zbog toga što nisu ipak zovu taj broj, kontaktiraju i traže različite podatke koji ih zanimaju. To je samo jedan od komunikacijskih kanala prema javnošću, javnosti jer mislimo da ta komunikacija i izvor informacija doista mora biti transparentan i promptan i istinit …/Upadica: Hvala./… Raspudić. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovani ministre u složenoj korona stvarnosti došlo je do jedne velike isprepletenosti struke i politike. Tu se više ne zna gdje se politika krije iza struke, gdje struka iza politike, imamo vladin znanstveni savjet dakle ljude za koje je Vlada procijenila da su stručni, kompetentni da sa znanstvenog stajališta imaju što reći pa smo vidjeli kao i oni međusobno ružno polemiziraju u javnosti, zauzimaju potpuno suprotna stajališta. John Ioannidis kaže jedno, vi kažete nešto drugo. Čini mi se da je nejasno i da bi javnost imala više povjerenja kad bi se ljudima konkretnije i jasnije govorilo na temelju kojih znanstvenih istraživanja se donose neke odluke. Dat ću samo jedan mali primjer. Na temelju dakle kojeg znanstvenog istraživanja ste donijeli odluku da onaj tko je prebolio, pola godine je imun na koronu i može dobit Covid potvrdu unutar pola godine, ako je prošlo pola godine i 2, 3 dana da to više ne može? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Odgovorit ću poštovani g. saborski zastupniče, odgovorit ću vam na ovo vaše zadnje pitanje odnosno konstataciju i reći da smo apsolutno spremni sukladno novim znanstvenim i stručnim spoznajama mijenjati sve naše stavove. Drugo, ne znam da li znate, odnosno siguran sam znate da u znanstvenom okruženju sukob mišljenja nije ništa što je loše, dakle vrlo je poticajan, ponekad rezultira unaprjeđenjem našeg promišljanja o datoj temi. Stoga ne vidim problem što su pojedini znanstvenici imali različita mišljenja. Ali isto tako, reći ću vam sljedeće, ako me pitati da li temeljiti naša postupanja na izjavi pojedinca, makar kako se on zvao ili cjelokupne svjetske zdravstvene i stručne javnosti, ja nemam tu dilemu. Dakle čitav svijet misli da je 180 dana, to je naravno brojka koja je aproksimativno nađena, ali rekao sam na osnovu čega. Na odnosu praćenja pada antitijela u krvi nakon preboljenja bolesti. Nema boljeg elementa za praćenje vašeg imunološkog stanja. .../Upadica: ustvari ne mogu više reći, ali tu bi volio podijeliti isto s vama, o važnosti antitijela u određivanju titar antitijela u dijagnostici bolesti Covid koji su zanemarena u svijetu i kod nas. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. To mene je zanimalo, pridružit ću se. Gđa. Rada Borić, izvolite. Poštovani g. ministre, uvodno i na odgovore nekim kolegama govorili ste da za visoku procijenjenost je izuzetno važna osobna odgovornost. Pa u jednom trenutku je sintagma bila struka + osobna odgovornost i na kraju, na pitanje mislim, kolegice je bilo, svi skupa moramo biti odgovorni. Moje je ipak pitanje, ako danima i već duže vrijeme se govori da su institucije te koje loše upravljaju krizom i mi smo vidjeli da to povjerenje koje trebamo steći, nećemo steći zato što sam ja osobno odgovorna, zato što bi institucije koje upravljaju trebale biti odgovornije. Vidjeli smo kako su se ponašale, nejednaki kriteriji uvođenju mjera, loše komuniciranje, prijetnje sankcijama koje mogu biti neustavne ili, ako ništa drugo, su selektivne, znači moje pitanje je ako imamo da mutira soj, možemo li reći u jednom trenutku da tijelo koje se trebalo ovim baviti je mutiralo .../Upadica: Hvala./... i da bi se možda trebalo malo i osvježiti? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. zastupnice, apsolutno se ne slažem sa vašim konstatacijama iz nekoliko razloga. Dakle, vrlo je jasno i s ovog mjesta sam pred 10 minuta rekao da jedino sinergija struke i odgovornosti građana može dati rezultate. Dakle, to je fakt, to sam rekao i to stoji. Dakle nitko .../Govornik se ne razumije./... niti Vlada niti građani zajedno, jedino sinergija i ta solidarnost može unaprijediti rezultate. Dakle, ne znam o čemu govorite, međutim, reći ću vam da su naše mjere bile primjerene, balansirane, među otvorenijim smo bili u Europi, a naš opseg zaraze nije bio tako ekstreman, prema tome, ne znam u čemu smo pogriješili. I na kraju, reći ću vam sljedeće. Ako nije dovoljan argument nekom reći da od 44 zaražene osobe, jedna premine, ja ne znam što je. Valjda ti svi koji se ne cijepe računaju da se neće razboljeti, da su imuni na bolest. Od 44 inficirane osobe, jedna premine.

Zahvaljujem poštovani g. ministre. Evo, cijeli svijet se suočio s ovom pandemijom, tako i mi i čini mi se nekako da ukoliko se ne cijepimo da ćemo se još dugo boriti s ovim virusom. Mnogi govore kod nas da je ovo za nas najveća ugroza od Domovinskoga rata. Što vi mislite o tome i recite

iznimno snažna potresa, što je uzrokovalo ekstremno veliku financijsku štetu, a što se tiče zdravstvenog sustava, ovo je financijski i organizacijski bio jedan od većih izazova, općenito nakon Domovinskog rata, kao što ste i sama rekli, međutim, mišljenja sam da smo u okviru nastojanja Vlade adekvatno odgovorili i čuvanjem zdravstvene sigurnosti, zdravstvenog sustava, koji u svim ovim valovima pokazao, iako je veliki .../Govornik se ne razumije./... svoju fleksibilnost, adekvatno se prilagodio formirajući primarno respiratorne .../Govornik se ne razumije./... sekundarne centre, i sve ostalo što je doprinijelo, kao što sam pročitao danas u Izvješću da niti u jednom trenutku nije netko ostao bez kreveta, bez respiratora, bez pomoći. Nas kritiziraju da plaćamo nepotrebno i nekakve lijekove za Covid,

iako se vi želite zapravo oprati od odgovornosti što nije procijepljenost 55% kao što ste najavljivali i ne znam na čemu ste onda to temeljili. Činjenica jest da meni stalno zvoni u ušima ona pjesma „Tko je kriv?“. Tko je kriv zapravo što nemamo tu procijepljenost Vlada, stožer? Sigurno nisu neodgovorni koje ste zbunjivali raznim kontradiktornim informacijama kroz cijelo ovo vrijeme. Tko je kriv? **Radin, Furio Poštovana gospođo saborska zastupnice ne bježimo od odgovornosti. Vlada je nabavila dovoljnu količinu besplatnog cjepiva. Zdravstveni sustav je omogućio svima koji se žele cijepiti da se i cijepe. Sada je nešto i na građanima da naprave. Ne želim kritizirati nikoga. Međutim, ponovit ću činjenicu da na 44 zaražena jedan premine. Zar se ne bojimo toga? Zar mislimo da se mi ne možemo razboljeti? Dakle, apsolutno ne bježimo od odgovornosti, a kada je riječ o našem cilju postavljenog za kraj lipnja on je bilo jedno prolazno vrijeme, jer kada općenito nešto radite postavite sebi neke ciljeve. Mi smo si tako aproksimativno postavili jedan cilj koji je izgledao tada realan i krenuli smo dobro. Međutim, tada je zapelo ne zbog toga što nema cjepiva ili zbog toga što je nemoguće naručiti se ili doći na cijepljenje, nego zbog toga što izostaje interes. Dakle ja svima ponavljam ne morate vjerovati nama kao političarima. Vjerujte činjenicama, a to je da u Republici Hrvatskoj od 44 zaražene osobe jedan premine od ove opake bolesti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani ministre nedavno smo mogli čitati kako su velike razlike u procijepljenosti u Republici Hrvatskoj među županijama, pa tako među 5 županija gdje imamo najnižu procijepljenost upravo su tri dalmatinske koje ovise o turizmu. U vremenu kada smo imali preko 40% stanovništva cijepljenih prvom dozom u Gradu Zagrebu u mojoj Šibensko-kninskoj županiji imali smo ispod 30%. Što nam predlažete što nam je činiti i kako komentirate veliku razliku u procijepljenosti na području Republike Hrvatske? Vili (HDZ)** Hvala vam poštovana gospođo saborska zastupnice. Iznimno teško pitanje jer meni je teško razumjeti da netko tko živi od turizma ne želi napraviti sve da omogućiti svom gostu siguran boravak u Republici Hrvatskoj i da ga na neki način animira da dođe i boravi u našem okruženju. Mi se to ne trudimo napraviti, stoga je problem tim veći. Ono što je potrebno, potrebno je da svi skupa i mediji, i oporba i pozicija da svi skupa upiremo na to da je cijepljenje jedini i najbrži, najsigurniji izlaz iz ove krize. Cijepljenje spašava živote, spašava gospodarstvo, spašava normalno funkcioniranje i vraća nas u normalno funkcioniranje države. Doista ne shvaćam one koji se ne žele cijepiti. Ne moraju vjerovati stožeru i političarima. Neka vjeruju stručnjacima, znanstvenicima. Pazite nema dana kada 4 do 5 stručnjaka iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nastavnik zavoda i različitih liječnika ne gostuje na raznim našim televizijama. Urša (Možemo!)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre vi ste nedavno sada u ovoj sabornici izgovorili vrlo opasnu tezu. Rekla bih da građani ne moraju vjerovati stožeru. U nastavku se pozivate na struku i na odgovornost građana. Reklo bi se da vi zaista ne osjećate nikakvu odgovornost za to da je broj procijepljenih tj. cijepljenih građana samo 43,2% odraslog stanovništva. Ukoliko se doista ne smatrate odgovornima i ukoliko zaista mislite da građani ne moraju vjerovati stožeru ja mislim da je došlo vrijeme da stožer podnese ostavku i oslobodi mjesta za neke nove ljude koji će se bolje i uvjerljivije boriti sa epidemijom. I zato vas još jednom pozivam da se vratimo na izvješće. Vas osobno i stožer za borbu protiv epidemije gdje vidite svoju odgovornost i koji su propusti učinjeni tj. koji su se dogodili da nismo dosegli 55% procijepljenosti? Hvala puno. **Radin, Furio (Nezavisni)** rekao bih da malo izvrćete teme i da malo politizirate. Nitko nije rekao da bježimo od odgovornosti. Zar sam to rekao? Upravo malo prije smo rekli da se osjećamo odgovornim. To vi stalno govorite da nas građani ne slušaju. Mi govorimo upravo zato da bi nas građani slušali, da bi promovirali cijepljenje, da bi promovirali zdravlje. To je ono što mi radimo i nećemo prestati raditi, a odgovornost osjećamo. Ova Vlada je osigurala dovoljan broj besplatnih cjepiva. Vidimo kako se neke susjedne i druge države sada bore za ostatak cjepiva. Osigurali smo mjesta za cijepljenje i potičemo građane. Ali na njima je da se odluče za cijepljenje, a odgovornost osjećamo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Podsjetio bih samo da je ovaj jedini način dijaloga u Saboru kada se tiče replika, replika odgovor a ne dijalog. Gospodin Gospodin Željko Reiner potpredsjednik. Izvolite. Ja bih samo sve podsjetio da je u Italiji dakle jednoj demokratskoj nama susjednoj zemlji nakon tragedije u Bergamu u prvom valu epidemije za šefa stožera postavljen djelatni general topništva upravo zbog organizacijskih razloga. Što mislite da se to dogodilo kod nas kako bi reagirala posebice onaj dio javnosti koji ionako ne cijeni ni stožer ni sve što ste vi napravili? Međutim ono što bih ja sada naglasio, a što ste i vi spomenuli su Covid potvrde. Preko sustava e-građani može svatko dobiti iz vlastitog doma doslovno u nekoliko minuta sa tri klika mišem na računalu i zbog toga opet ako se za koji mjesec počnemo silno čuditi zašto nije svaki građanin koji je cijepljen dobio takvu potvrdu nećemo tražiti od vas odgovornost. Moramo se sami pitati zašto to nije onim građanima koji nemaju tehničke uvjete i pristup sustavu e-građani izdavanje i preuzimanje digitalnih potvrda je omogućeno na lokacijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje svugdje. Prema tome, nemojmo uvijek

stoga je i ravnatelj HZJZ danas tu, ta i on može svjedočit, ta koja nas je vodila u svim našim promišljanjima. Struka će nas voditi ubuduće, to je odgovor na pitanje cijepljenja djece. Mogu sad iskoristit priliku i reći vam da ćemo isključivo na osnovu stručnih informacija, znanstvenih informacija, stava Svjetske zdravstvene organizacije, ISDS-a, donijeti odluku o tome što i kako. Naravno da će to ovisiti o epidemiološkoj situaciji u tome trenutku. Prema tome, svima koji sad govore da se stožer vodio nekakvim političkim promišljanjem odlučno odgovaram da nije, isključivo nam je struka bila ta koja koja je utemeljila sve naše odluke uključujući i odluku o cijepljenju. Na osnovu stručnog inputa i uspjeha istraživanja cijepljenja odlučili smo se za cijepljenje i omogućili našim građanima, isto nabavili dovoljne količine. **Radin, Furio (Nezavisni)** Imat ćete prilike jer ima još dosta replika. Gospodin Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi ministre, evo mene zanima nešto jer volim statistiku i pratim što se događa. Imamo statistiku na nivou županija i znamo koliko nam je građana po županijama procijepljeno u postotku. Ali kad govorimo o lokalnim samoupravama gotovo ne znamo ništa. Evo čuli smo ne znam Grad Zagreb zato što imam status županije preko 50% i grad Rovinj 80% i to je nešto što će svatko pozdraviti. Imamo puno lokalnih čelnika i mislim da i njih treba koristiti u ovoj kampanji cijepljenja jer su i oni dobili povjerenje svojih građana nedugo prije 30-tak dana. da li možemo dobiti podatke po gradovima, po općinama, da znamo koliko nam je građana naših cijepljeno. Jer ja evo dolazim s otoka Raba, imamo 20-tak tisuća turista trenutačno, imamo dobru turističku sezonu, ne znam koliko mi se građana recimo ovaj cijepilo na otoku, volio bi znat, pa da koristimo i utjecaj i lokalnih čelnika, ali i svakoga od nas da se to događa jer ovako je i vlada ostala sama sebi. Evo čujemo jednu zastupnicu kojoj je suprug gradonačelnik jednog velikog grada, ja bi volio znat koliko je i grad Split recimo cijepljen,

Međutim, dotaknuli ste jedno drugo važno pitanje. HZJZ je izradio plan i program uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja i to je potpuno razumljivo. Međutim, isto tako odgovornost kao i vlada imaju jedinice lokalne i regionalne samouprave. Svaka županija ima svog županijskog koordinatora za cijepljenje, ima isto tako ravnatelja županijskog zavoda za javno zdravstvo koji funkcioniraju po decentraliziranom tipu. Prema tome, nikako ne bježimo od odgovornosti kao što su neki rekli, ali isto tako naglašavamo da i drugi jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju svakako svoju odgovornost u poticanju građana na cijepljenje.

nalazi u kategoriji ne cijepljenih koje vi kao stožer i vlada vidim etiketirate neodgovorni, ne domoljub itd., ne ulazim, neke od razloga nalazimo u nepovjerenju koje se gaji prema stožeru, a neki ljudi u nedostatku jedne otvorene rasprave stručnjaka broj kontra. E sad interesira me, g. Capak je neki dan govorio o Halmedovom izvješću o nus pojavama, što je isto jedan od razloga, pa šta znadete o tome reći koliko je tih nus pojava? To isto generira nepovjerenje, ljudi umiru, ostaju, ne znam, u nekakvim trajnim posljedicama, šta o tome možete reći, kako razuvjeriti i kako uvjeriti i tako? (HDZ)** Hvala vam poštovani g. saborski zastupniče. Vi ste dotaknuli jednu vrlo važnu temu. Mi svaki petak iznosimo podatke inače o broju nus pojava. Srećom i danas sam spomenuo smrtnih posljedica u RH nema, isto tako nema nekih težih posljedica. Možemo vam pripremiti izvješće sa točno popisanim svim nus pojavama, od onih najučestalijih koji su lokalna bolnost, crvenilo, oteklina, pa do nekih sistemskih tipa povećane temperature i daleko, daleko, daleko najveći broj ljudi ima takve nus pojave. Iznimno malo je ljudi koji reagiraju nekakvim težim stanjima. Međutim, koliko sam ja upoznat, u RH u ovom trenutku nema previše osoba koje ima bilo kakva teža stanja. Ali gledajte, nije riječ samo o RH, košto sam maloprije rekao, 3 milijarde ljudi je na kugli zemaljskoj cijepljeno, vode se evidencije, danas smo u 21. stoljeću, sve je dostupno u ukupnom opsegu nus pojava. One su minorne u odnosu na koristi cijepljenja. …/Upadica: Fala/…. Kao što sam maloprije rekao, vrijeme je pobjeglo, htjedoh reći koliko je smrti kod onih koji nisu cijepljeni u odnosu na one koji su cijepljeni u Americi u zadnjih 6 mjeseci, ekstremno važan podatak. **Radin, Furio (Nezavisni)** Sad će pitanje postavit gđa. Benčić, a vi možete iskoristit bilo koje pitanje da,

Daj vratite vrijeme. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Poštovani ministre, evo kao prvo želim izrazit u ime Kluba zeleno-lijevog bloka da mi u potpunosti podržavamo i pozivamo i sami građane da se cijepe i smatramo da je to zaista naj, najizgledniji put iz zapravo situacije pandemije i epidemije. naravno protivimo se najavama vlade da bi se primjerice potpore vezivale uz obavezu radnika kod poslodavaca da se cijepe jer radnici, to je njihova odluka i poslodavci nemaju zapravo nikakav mehanizam da ih na to natjeraju, a mehanizmi kojima bi ih natjeravali o tome ne želimo niti razmišljati. Međutim, ono što nas brine još je procijepljenost starijih osoba i starije populacije. Ja nisam našla u izvještaju, al moguće da nisam vidjela, kolika je procijepljenost na teritoriju RH starijih od 65.g., da li imamo te podatke? Vili (HDZ)** Zahvaljujem gđo. saborska zastupnice. Kao prvo bih vam doista zahvalio na vašem stavu da je cijepljenje potrebno, korisno i jedini način izlaska iz ove krize, to je od iznimne važnosti. Drugo, kad je riječ o potporama želio bih reći da Vlada ne namjerava spustiti i prenijeti odgovornost. Isto tako, Vlada ne namjerava kolektivno prebaciti odgovornost na poslodavce, ova odgovornost bila bi individualna. Dakle, oni djelatnici teoretski koji se ne žele cijepiti oni bi ostali bez potpore, ne i oni koji doprinose općem cilju. Potpore nisu u kategoriji plaća, potpore nisu nešto što je ustavna kategorija, potpore nisu nešto što je obaveza, potpore su zahvala ove Vlade odnosno poklon građanima u krizi da očuvamo radna mjesta, da očuvamo likvidnost. To nije nešto što je obaveza. Dakle, Vlada je napravila određeni napor, želimo potaknuti sve s druge strane da također potaknu određeni napor da bi zajednički cilj ostvarili. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, dolazim iz Bjelovarsko-bilogorske županije i nismo zadovoljni tamo baš sa procijepljenošću koju imamo. U početku su se cijepile naravno najugroženije skupine, kasnije oni koji su to jako željeli i stavljali se na popise, sad se mogu cijepiti svi. I to dosta dobro funkcionira po našim gradovima, međutim primijetili smo da ruralna područja imaju problem čak i problem doći u gradove se cijepit. Kako bi to malo zaobišli i pomogli ljudima da se i oni lakše cijepe uveli smo autobus koji ide od općine do općine i tijekom dana obiđe 2-3 općine i cijepi ljude upravo tamo gdje je njima najlakše doći u njihovom mjestu gdje i žive. Pa evo možda i za neke druge županije koje to još nisu uvele kao primjer, a imaju ruralnih područja da možda i one uvedu takve autobuse, nazvali smo ga cjepko. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite gospodine ministre. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam poštovani gospodine saborski zastupniče, da to je jedan od inovativnih načina cijepljenja proveden u vašoj ali i nekim drugim županijama. To je odgovor epidemiologa na činjenicu da je splasnuo u jednom trenutku veliki početni interes za cijepljenje. I u tom trenutku doista jesmo promijenili paradigmu i sam sa pozivao i kolega Capak i sve naše i ravnatelje županijskih zavoda za javno zdravstvo da se okrenu ka zajednici. Da iz punktova koji su prije bili utemeljeni bilo u nekim školskim dvoranama, sportskim dvoranama, ambulantama domova zdravlja da krenu prema zajednici. To je bila poanta. To ne mora biti autobus, može biti automobil županijskog zavoda za javno zdravstvo, bitno je da se iziđe u susret građanima. I to u jednom trenutku jesmo promovirali i u većini županija je to prihvaćeno kao jedan dodatni koncept. A sad ću iskoristit još vrijeme nema gospođe saborske zastupnice i reći nešto što je vrlo važno. Dakle, onih preko 65 godina ima otprilike 800.000, 300.000 pred tjedan i pol dana nije bilo cijepljeno. I doista to je veliki problem jer su ti naši sugrađani na neki način izloženiji bolesti teškim oblicima bolesti stoga je od iznimne važnosti da se i oni cijepe. Slijedeća replika poštovani zastupnik Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani ministre apsolutno podržavam procijepljenost hrvatskih građana i zbog prvenstveno i zbog zdravstvenog, a kasnije i zbog gospodarskih situacija. Hrvatska je mogla izaći iz krize isključivo i plaćati potpore za radna mjesta jer smo koristili Schure program, europski program potpore za radna mjesta. To je bilo 90 milijardi EUR-a, Hrvatska je dobila milijardu EUR-a. Zašto je dobila? Zato što u to doba nije bilo cjepiva. sad ja postavljam pitanje, ukoliko dođe do 4 vala ili nekog drugog tko će nam sutra garantirati kaže imate cjepivo, niste se cijepili, može biti uvjetovanja, da li može biti uvjetovano u budućnosti nekakve buduće potpore za očuvanje radnih mjesta sa procijepljenosti građana. Jel nemojmo zaboraviti 90 milijardi je bilo kad nije bilo cjepiva, sad, i taj novac je potrošen, sad ukoliko dođe 4 i 5 val postavlja se pitanje može li nam netko sigurno reći imate cjepivo, niste se cijepili kako očekujete dalje potporu za radna mjesta. Mislim da i o tome treba razgovarati jel taj novac više nije besplatan. Hvala lijepo. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine saborski zastupniče, potpuno ste u pravu. Kao prvo hvala na činjenici da podržavate cijepljenje, jedini mogući izlaz. A s druge strane u pravu ste kada govori sad imamo alternativu, nekada je nismo imali, nekad smo se branili epidemiološkim mjerama, nošenjem maske, održavanjem distance i svega ostaloga, sad imamo alternativu, izlaz je cijepljenje i samo je pitanje vremena. U Hrvatskoj mi to, mi ne razmišljamo i želimo odgoditi taj trenutak, međutim europske institucije su nemilosrdne, računaju, gledaju svoje financijske interese. Mogu reći ukoliko se niste cijepili nema poticaja. Vi ste tu potpuno u pravu, ali ne bih ja gledao ekonomski aspekt kao ministar zdravstva. Moj primarni interes je zdravstven aspekt, zdravlje i životi ljudi. Od 44 naših sugrađana jedan premine od oni koji su imali Covid. To je ekstremno, to je strašno, to je gore nego rat. Tako da vi ste u pravo i što se tiče financijskog ali ja naglašavam ovaj zdravstveni aspekt isto. Hvala vam. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Poštovani ministre, evo jedno konkretno pitanje zanima mnoge. Prvo ste govorili da se nije potrebno cijepiti ako ste prebolili koronu, onda ste rekli da se potrebno cijepiti jednom, jel točno, a sada kruži priča, glasina da se treba cijepiti dva puta. Ja sam se informirao i kod vas u ministarstvu pa mi je rečeno nije bitno tko reći ću vam kasnije da zapravo ne znate, da ne znate, ali da se i ta osoba cijepila 2 puta zbog toga da dobije Covid putovnicu. Pa mene zanima mogu li ljudi koji su prebolili i cijepili se jednom dobiti Covid putovnicu jer znam da je nemaju, je nisu dobili, treba li se 2 puta cijepiti samo radi EU odnosno Covid putovnice, je li to zdravstveno opravdano. Znači jedno konkretno pitanje zanima desetke tisuća ljudi, niste dali odgovor na ovo pitanje. Može li gospodin Capak možda odgovoriti, ovo je, ljude zanima ovo. Ljudi su se spremni cijepiti 2 puta ali jednostavno ne znaju. hvala vam gospodine saborski zastupniče, apostrofirali ste sada pitanje koje doista postoji i reći ću vam u kontekstu ranije rasprave da je ovo dokaz da nisu sve odluke koje donosimo političke, upravo su utemeljene na struci. Međutim, morate imati u obzir da je ovo nova bolest. Ona postoji u RH od prošle godine od drugog mjeseca, u svijetu nešto malo ranije. Cijepljenje postoji od 12. mjeseca prošle godine, dakle nepunih 7 mjeseci. O tome je riječ, mi nemamo još znanstvenih spoznaja koje su zabetonirane, čvrste, nepokolebljive itd. Jedino je … /ne razumije se/… i tako će to biti. Međutim kako radimo? Radimo analizirajući sadašnje stanje. Dakle i mi u Hrvatskoj smatramo da je preboljenje ekvivalent prvoj dozi. Druga doza da je dovoljna za docjepljivanje i smatramo da je to dovoljno da bi čovjek mogao putovati da bi bio siguran i zdrav. Međutim, Europska unija to ne prihvaća. Njihovi argumenti su malo drugačiji. Naša argumentacija na nivou Europske komisije koja je uvijek kompleksna morala bi biti slažem se i brže. Trebala bi biti brža i u inicijalnom odgovoru na krizu kada smo dugo razmatrali što i kako napraviti umjesto da uvedemo strože mjere što smo predlagali na granicama. Tako da su to pitanja koja su otvorena. Ali će odgovori stizati na njih vrlo sigurni. Poštovani ministre evo ja ću iskoristiti priliku i ovu poslovničku mogućnost da vam ispred Kluba Hrvatskih suverenista zatražim stanku u trajanju od 10 minuta i da vam još jednom postavim pitanje i da mi pokušate sa te govornice sada odmah dati odgovor. Dakle, Mate Matić iz Grada Splita pita hoće li se cijepiti drugi put ili se neće cijepiti drugi put? Jako je bitno pitanje sada. Je li ako je on prebolio, ako je on prebolio i cijepio se jednom i sada se treba cijepiti treći put jel' to već tri doze? Je li to njemu možda i štetno ili mu nije štetno? Ok. Sada klimate nije štetno, a možda nije štetno ali vi ako ste malo prije rekli a rekli ste da je ekvivalent prve doze preboljenje, ekvivalent druge doze je prvo cjepivo onda dajte omogućite tim ljudima Covid putovnicu. Taj čovjek želi putovati u inozemstvo, čovjek je čekao Covid putovnicu, nije ju dobio i sada se treba cijepiti drugi dan, drugi put i čekati još tri tjedna da bi dobio koju putovnicu. Jel' me razumijete? Znači ovakvih ima desetke tisuća ljudi. Ljudi ne znaju, ljudi čekaju na e-građanin da im dođe Covid putovnica, a nemaju je. Odobravamo stanku, ali vidjeli smo iz vaše rasprave da vama nije potrebna stanka. Ovo je bilo pitanje, pa ćemo mi nastaviti shodno poslovničkoj mogućnosti nastaviti dalje s radom. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. vaša odgovornost je bila kada nije nabavljeno cjepivo na vrijeme ili kada su se donosile nelogične odluke. Ali zbog toga smo i bili podnijeli zahtjev za opoziv i to smo raspravili. Sada koliko čujem svi koji se žele cijepiti mogu se cijepiti i onda se pitam koga mi štitimo restrikcijama koje su sada na snazi? One koji se ne žele cijepiti. moram reći da se ja više nisam spreman odricati slobode radi onih koji se ne žele cijepiti i pozivam Vladu Republike Hrvatske da ukine sve restriktivne mjere onoga trena kada se svi ljudi budu u mogućnosti cijepiti. Hvala. Hvala vama poštovani gospodine saborski zastupniče. Svi ljudi se mogu sada cijepiti ako iskažu interes ako to žele to im je omogućeno. Ja želim kao i vi da se vratimo u staro, da se restrikcije ukinu. Međutim, to će biti moguće kada dosegnemo određeni prag imunizacije. Treba pitati one koji se ne žele cijepiti zašto to ne žele i zašto ne zajedno tim naporom ne dosegnemo situaciju kada ćemo moći skinuti maske, kada ćemo se moći družiti neograničeno u bilo kom trenutku? To je nešto što je što je tako kako je. I reći ću vam sljedeće. Dakle kao što rekoh ranije Hrvatska smatra preboljenje prvom dozom, drugu dozu kompletnim cijepljenjem i glede nacionalnih kriterija smatramo da je to dovoljno. Do ovih dana odnosno do jučer Europska unija nije tako mislila. Međutim, promijenila je mišljenje i dakle od sutra, prekosutra preboljenje plus jedna doza bit će dostatno što potvrđuje naš raniji stav ispravnost razmišljanja hrvatske epidemiološke struke i Covid naravno putovnice. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Hvala. Poštovani ministre ljudi bi vam puno više vjerovali kada ne biste konstantno iznosili netočne podatke. Tijekom današnje rasprave rekli ste da na 44 zaražena imamo jednu mrtvu osobu. To je netočan podatak. Na 44 testirane osobe koje su osjetile simptome i došle se testirati mi imamo jednu mrtvu osobu to bi bio točan podatak. Mi imamo puno više ljudi koji su preboljeli, a nisu se uopće javili niti testirali. Dakle, nemojte obmanjivati ljude niti hrvatsku javnost. Sve odluke koje donosite, a ja to jedini govorim od početka ove krize donosite politički. Dakle mi smo imali situaciju da je 26.6. otvoreno za državljane Srbije da mogu slobodno bez uvjeta ulaziti u Hrvatsku. Kada je kolega Bulj vas prozvao što ste napravili? Niste otvorili za Bosnu i Hercegovinu, nego ste zatvorili za Srbiju. To su vaši dvostruki kriteriji, to su licemjerne odluke i to je obmanjivanje javnosti i vrijeme je da vam se to kaže u lice. neinformirani i iznosite neistine. Malo se informirajte pa ćete onda shvatiti da je Europska komisija donijela preporuke za treće zemlje, da one zemlje koje su zelene iz njih je moguć ulaz u Republiku Hrvatsku i druge zemlje Europske unije bez ograničenja. Srbija je u tom trenutku bila u zelenom. Međutim, kriteriji za ulaz u Republiku Hrvatsku su za sve zemlje i članove Unije, i treće zemlje isti a to je Covid putovnica koja dokazuje da li ste preboljeli bolest, da li ste cijepljeni i da li imate test. Povreda Poslovnika Nikola Grmoja. Veleposlanstva Srbije je objavljen ovaj podatak. Vi se sada pokušavate izvući. Nema nikakvih razloga da ulazak u Hrvatsku bude potpuno slobodan. Zapravo vi ste pokazali da on može biti slobodan kada vama to odgovara, a to su izbori i dan izbora. Hvala vam. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Ovo je bila čista replika. Dobivate opomenu. Hvala ministre. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Nema. Onda otvaram raspravu. Prvi za raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a je poštovani potpredsjedniče Sabora Željko Reiner, izvolite.

vrlo pažljivo, donosili nove mjere kako bi nas zaobišao potpuni lockdown ili čak policijski sat, što se dogodilo u mnogim europskih zemljama. Veliki dio gospodarstva na taj način uspio je nastaviti svoje poslovanje, što isto tako nije bilo u mnogih zemljama. U državama kojima se kasnilo s uvođenjem odgovarajućih epidemioloških mjera ili one nisu dosljedno provođene, uočen je eksponencijalni porast broja slučaja bolesti. Veliku buru u javnosti podigla je svojedobno dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti oko uvođenja prekršajnih sankcija. Nakon stupanja na snagu dopuna zakona, kad god je bilo moguće, prednost je bila dana edukaciji, prevenciji, a ne kažnjavanju. Odluke Stožera i kontinuirani inspekcijski nadzor doprinijele su sprječavanju širenja zaraze i postupnom smanjenju broja zaraženih, a cijelo vrijeme Stožer je prvenstveno vodio brigu o zaštiti građana, zdravlja zdravlja građana pritom pazeći da nužne epidemiološke mjere budu razmjerne cilju zbog kojih se uvode kako bi se u što manjoj mjeri ograničavao društveni život i održalo gospodarstvo. Hrvatska je prema trenutnim pokazateljima Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti u „zelenom“, što je vrlo dobro i za zdravstvenu situaciju i za imidž Hrvatske kao sigurne destinacije. To je posebno važno i zato jer je već počela turistička sezona, a znamo da gotovo 20% našeg BDP-a dolazi iz turizma. Međutim, iako su nam brojke trenutno i dalje dobre, pojavilo se nekoliko lokalnih žarišta do kojih je došlo jer se očito nisu poštovale jednostavne epidemiološke mjere i preporuke. Svaki takav nemar će vrlo oštro sankcioniran od strane drugih zemalja koje prate situaciju i ne žele da njihovi građani odlaze iz zemlje iz kojih bi mogli natrag donijeti zarazu, a ne može se ni zanemariti činjenica da bi te zemlje radije da njihovi građani svoje novce potroše u vlastitim zemljama, a ne da odlaze u druge zemlje, uključujući i Hrvatsku. Sa što manje takvih žarišta u nas, turistička sezona će biti bolja, a time i gospodarska i financijska situacija. Budući da se delta soj ubrzano širi Europom i da će gotovo sigurno postati dominantan i u Hrvatskoj, najvažnije je spriječiti naglo povećanje broja novozaraženih. Cijepljenje je uz epidemiološke mjere ključna mjera da se to postigne. Cijepljenje se kroz povijest medicine pokazalo kao najefikasnija javnozdravstvena mjera, koja je samostalno najviše pridonijela produljenju života stanovništva. Stoga će i u suzbijanju epidemije Covida-19 uloga cijepljenja biti nezamjenjiva, dostupno, sigurno i učinkovito cjepivo imat će središnju ulogu u spašavanju života, zaštiti zdravlja, zaštiti zdravstvenog sustava i ubrzavanju gospodarstva, normalizaciji funkcioniranja sustava obrazovanja i socijalne interakcije među ljudima. Cilj Vlade RH bio je, kao što svi znamo, da se do početka srpnja cijepi između 50 i 55% odrasle populacije. Učinjen je maksimum napora, nabavljeno je više nego dovoljna količina cjepiva, besplatnog cjepiva, a to se treba naglasiti jer u mnogim zemljama nije cijepljenje besplatno, i to različitih vrsta. Dinamika cijepljenja bila je u početku dobra i onda se prije otprilike, negdje 3 tjedna, čini mi se, kako se epidemiološka slika popravljala, počela naglo smanjivati. Danas smo došli negdje do manje od 45% cijepljenja odrasle populacije. I valja da s ovog mjesta, svi zajedno apeliramo na građane da se cijepe. Svi koji to žele mogu se cijepiti kad god žele i kojim god cjepivom žele. Nije to tako u svim zemljama. I tog budimo svjesni. Svjedoci smo da se pojavljuju novi zarazniji sojevi, evo sad, delta soj i svako od nas mora učiniti ono najmanje što je potrebno kako bismo spasili zdravlje i živote, ne samo svoje, nego svojih bližnjih, ali izbjegli kolaps zdravstvenog i gospodarstvenog sustava, vjerojatno već najesen. Turizam, ključna gospodarska grana za Hrvatsku generira toliko važne prihode bez kojih ćemo biti u značajnim ekonomskim problemima. Mislim da moramo učiniti sve da ova turistička sezona bude što je moguće dulja. Na opuštanje pojedinaca utjecale su i razne marginalizirane skupine ljudi koji su svojim javnim utjecajem širile lažu kako je koronavirus bezopasan, bezopasan, kako on čak ne postoji, a podsjetimo se da se cijepljenjem uspjelo potpuno iskorijeniti neke smrtonosne bolesti, kao što su dječja paraliza,

potkraj 1950-ih godina od teške bolesti dječje paralize obolijevalo godišnje oko 550 osoba, da bi se nakon uvođenja cijepljenja 1961. svelo tek na nekoliko slučajeva, a zadnji je zabilježen 1989. dok je posljednji slučaj difterije zabilježen 1974. g. S druge strane, samo zbog slabije procijepljenosti, koncem 80-ih godina izbila je epidemija difterije u državama bivšeg Sovjetskog saveza sa 150 tisuća oboljelih i više od 4 tisuće umrlih. Svatko od nas cijepljenje protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospice, zaušnjaka, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih hemofilus influence tipa B i pneumokoka. Do 5. godine života djeca u Hrvatskoj prime 21 dozu cjepiva, a do 14. njih 25. Zanimljivo je da nijedan razuman laik nije propitkivao sastav tih cjepiva, dovodio u sumnju treba li se cijepiti protiv tih bolesti ili ne, pa zašto onda oko cjepiva za Covid-19 takve sumnje, javne i žustre diskusije onih koji s medicinom ili nemaju nikakve veze ili su lažni, nazovi stručnjaci, zašto histerija koja odbija ljude od cijepljenja koje im jedino može pružiti zaštitu od težih oblika ove bolesti. Kao liječnik uvjeravam sve da korona virus itekako stvara, liječnici, medicinske sestre diljem zemlje bili su na izmaku snage kako bi liječili oboljele kojih je u bolnicama u studenom bilo 3.000 i sa zebnjom u srcu gledali su teške bolesnike na respiratorima i svjedočili daleko preranim smrtima tisuća bolesnika sa tom bolešću. Stoga ne smijemo biti sebični, mislimo na ljude oko sebe, na one slabijeg imuniteta, na stare, nemoćne, na one sa autoimunim bolestima, alergičare, sa bolestima srca, pluća i drugih organa, ako ne mislimo na sebe mislimo barem na svoje bližnje. Pandemija uzrokovana korona virusom prouzročila je poremećaje na tržištu rada zbog nužnog zatvaranja dijela gospodarstva. Pravodobnom uspostavom zaštitnih mehanizama i potpora za očuvanje radnih mjesta koje ponavljam, kao i sa besplatnim cjepivom, nije prisutno u mnogim zemljama, a kod nas jest, značajno su ublažile negativne posljedice i spriječen nagli porasta broja nezaposlenih. Cilj Vlade bio je putem pomoći za očuvanjem radnih mjesta održati nisku stopu nezaposlenosti i očuvati likvidnost gospodarskih subjekata. Vlada je u posljednjih godinu i pol dana svim silama nastojala sačuvati radna mjesta, omogućiti radnicima da dobe plaće iako nisu zbog pandemije covida mogli raditi, a omogućiti poslodavcima da premosti krizu. Vlada je za očuvanje radnih mjesta do sada izdvojila 11,7 milijardi kuna, a kada se tome pridodaju doprinosi koji su oprošteni to je ukupno 17 milijardi kuna. Tu je mjeru koristilo 120.000 poslodavaca koji zbog toga nisu otišli u bankrot u koji bi otišli i gotovo 700.000 radnika koji zbog toga nisu ostali na cesti, a oni i njihove obitelji nisu ostali bez prihoda. Upravo zbog tih mjera broj osiguranika danas je veći za više od 56.000 u odnosu na kraj lipnja prošle godine, a broj nezaposlenih je manji za 8.500 u odnosu na ožujak 2020.g. To su konkretne brojke, to je ono što je postignuto. Najveći porast osiguranika zabilježen je u građevinarstvu, IT sektoru, prerađivačkoj industriji i djelatnosti pružanja smještaja. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije provodi odluke Vlade kroz šest mjera pomoći mikro, malo i srednjem poduzetništvu radi epidemije uzrokovane korona virusom. Ukupna vrijednost tih mjera od inicijalnih 1,148 milijardi kuna iz ožujka 2020. sada iznosi već 4,3 milijarde kuna. Sve je to uloženo u to da se s jedne strane spase životi i zdravlje ljudi, a s druge strane očuva gospodarstvo do one mjere do koje je to moguće. Mnoge zemlje nisu bile u stanju to napraviti, nisu znale, nisu mogle to napraviti, Hrvatska je to napravila. Učinimo svi zajedno da izvučemo se iz ove zdravstvene krize iz koje se možemo izvući isključivo pridržavanjem epidemioloških mjera i cijepljenjem, a iz gospodarske krize ćemo se izvući ako se izvučeno iz zdravstvene krize. Ja sam uvjeren da to možemo napraviti samo svi trebamo zajedno u tom smjeru raditi. Hvala vam lijepa. Sljedeća rasprava je i ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Poštovani ministre, uvaženi kolega Capak. Poštovani predsjedavajući. Evo sutra će biti 500. dan kako se covid-19 pojavio u RH. Preko Preko noći smo zbog ovog virusa iz normalnog prešli u novo normalno. To novo normalno bih definirao kao brojne restriktivne mjere, gubitak određenih sloboda i tijelo koje je najviše utjecalo na naš svakodnevni život je upravo Stožer civilne zaštite sa brojnim odlukama, sve u cilju suzbijanja daljnjeg širenja korona virusa. Neke od tih mjera su bile više uspješne, neka manje uspješe. Ja kao čelnik Stožera civilne zaštite na lokalnoj razini često sam imao zamjerka na neke od vaših mjera, ali uvjeren sam da su sve bile dobronamjerne sa krajnjim ciljem suzbijanja daljnjeg širenja virusa. U zadnjih nekoliko mjeseci, posebice u zadnjih nekoliko dana krenula je kampanja koju provode prvenstveno čelni ljudi stožera te čelni ljudi Vlade RH, a to je promoviranje cijepljenja. Da je cijepljenje bitno, da bi se sačuvalo hrvatsko gospodarstvo, da bi turistička sezona trajala što duže i nastoji se što veći broj ljudi kroz te apele privoliti na cijepljenje. No unatoč svemu tome Hrvatska i dalje po statističkim pokazateljima jedna od slabije procijepljenih zemalja EU. Koji je razlog tome? Jedan od glavnih razloga je to što ljudi u RH sve manje vjeruju institucijama, pa tako i Stožeru civilne zaštite. Nekada je Stožer civilne zaštite na početku same pandemije imao plebiscitarnu potporu svih građana, danas je ona drastično manja. Koji je razlog tome? Pa upravo zbog toga što se radi o jednom političkom tijelu koje se sastoji i od stručnjaka, ali prvenstveno od pripadnika jedne političke opcije. To političko tijelo je često donosilo politički motivirane, a ne epidemiološki opravdane odluke, pa podsjetimo se samo nekih. Prve odluke odnosno restriktivne mjere koje su donesene su donesene nakon provedenih unutarstranačkih izbora u HDZ-u, do tada zdravlje nacije nije bilo bitno. Na dan lokalnih izbora otvorene su sve granice, svi oni hrvatski državljani koji su i žive u Republici Srbiji mogli su doći bez PCR testa na glasovanje, bez potvrde da su prebolili covid-19 i taj dan zdravlje nacije nije bilo bitno. Prije nekoliko dana sam načelnik Stožera civilne zaštite krši mjeru i odluku koju je sam propisao nekoliko dana prije u Spaladium Areni u zatvorenom prostoru bez maske na licu. I onda se pitamo zašto ljudi ne vjeruju Stožeru civilne zaštite i zašto je procijepljenost toliko niska. U ovu kampanju su se uključili i brojni ministri o potrebi cijepljenja. Međutim, nažalost došlo je i do sramotnih izjava pojedinih ministara kao što je ministar Ćorić koji je sve one koji se ne žele cijepiti prozvao lažnim guruima. Pa tko ste vi g. Ćorić da hrvatske građane koji se nisu cijepili prozivate lažnim guruima. Vi ste ministar u Vladi RH koji treba radit u interesu hrvatskih građana, a ne vrijeđati pojedine skupine hrvatskih građana sa ovakvim izjavama. Premijer Plenković sam kaže da će nastojati vezati potpore poduzetnicima ovisno o procijepljenosti djelatnika, što po ustavu i po svim postojećim zakonima nije moguće i protuzakonito je. Neće se odreći poreza svih onih koji se nisu cijepili. Niz stvari su ovdje kontradiktorne. Jedini način da se poveća procijepljenost je ta da se depolitizira Stožer civilne zaštite RH, da u taj stožer uđu ljudi drugog i drugačijeg svjetonazora, a ne pripadnici jedne političke opcije i da napokon pokušate vratiti vjeru hrvatskih građana u taj isti stožer, tada možete očekivati i veću procijepljenost i bolju danas sutra znači zdravstvenu sliku cijele Hrvatske. Hvala vam lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a, poštovani zastupnici Petrov i Raspudić. Poštovani ministre, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Politika vlade je jasna, bezbroj puta je ponovljeno s njihove strane da oni mogu zaštiti pučanstvo jedino ako sve cijepe i zato oni imaju namjeru cijepiti sve što hoda i to je jedna od mogućih legitimnih odluka, ali za svaku odluku treba ponijeti odgovornost. I isto bi bilo da se vlada odluči za neku drugu opciju, samo se odgovornosti ne smiju prebacivati na druge ljude koji nisu donosili odluke. A ono što danas postoji kod vlade jest da bi oni sve ljude cijepili, al ne žele uvesti obvezno cijepljenje. Zašto? Jer u tom trenutku sve moguće troškove naknada za potencijalne posljedice snose oni jer su donijeli odluku obveznog cijepljenja. Dakle, da sažmemo, oni koji danas upravljaju državom htjeli bi donositi odluke, a odgovornosti za te odluke bi trebali snositi svi građani RH. Mislim stvarno inteligentno. Reći će da cijepljenje nije obvezno, pa onda eventualna šteta ne ide na korist odnosno na štetu države, na račun države, ali će zaobilazno natjerati ljude da se moraju cijepiti inače neće imati ista prava kao oni koji su se cijepili. Dakle, uz potvrdu vi možete otić u trgovinu, bez potvrde ne možete otić u veliku trgovinu. Poduzetnici koji su natjerali svoje radnike da se cijepe dobit će financijsku potporu države, oni koji nisu neće dobiti. Dakle, navodno imamo izbor, al zapravo ako želimo živjet nemamo izbora, a s druge strane isti ti vladajući se peru kako oni ne uvode obvezno cijepljenje. Nemojte se ljutiti, al ja moram reći da je ovo duboko prevarantski, duboko nepošteno i nezrelo. Još je gore što za nepošten način koristite nedemokratske diskriminatorne postupke. Vi nemate pravo na bilo kakav način diskriminirati bilo koju skupinu, pa uzeti poslodavce, nemojte tako reagirati. Znači vi ne možete natjerati poslodavce da cijepe svoje radnike uvjetujući ih, najavljujući to ministre, dok s druge strane vaš kolega u vladi govori da je intima čovjeka koji radi u javnoj upravi oće li se on cijepit ili neće cijepit. Da, da, to vam je izjavio ministar Ćorić. Nemate pravo na to. Dakle, meni je legitimna svaka odluka koju vi donesete, ponesite odgovornost za svoje odluke. Ako država smatra da je cjepivo jedini način zaštite i nameće cjepivo onda treba preuzeti odgovornost, treba osigurati financijska sredstva za sve eventualne troškove naknade nastale zbog cijepljenja ili u protivnom dajte slobodan izbor, ali pravi slobodan izbor, onakav kakav Njemačka danas daje. Dakle, mi vam ljudi dajemo cjepivo, vi imate pravo se cijepiti, ne cijepiti, to je vaš izbor, mi nastavljamo dalje, odgovornost za vaše zdravlje preuzimate vi i to se zove slobodan izbor. A ne ovo mi ćemo vama dati slobodan izbor, ali znate ako se ne cijepite e onda nemate pravo trgovine, nemate pravo financijskih potpora, o čemu pričate, to nije slobodan izbor. Ako vas je strah hoće li ljudi kad date slobodan izbor vas poslušati, vaše prijedloge poslušati, onda se trebate upitati gdje je nestalo povjerenje, povjerenje građana u stožer. Nestalo je u trenutku g. ministre kada je vaš predsjednik vlade javno izgovorio vidite, vi ste maloprije rekli da ovo nije točno, točno, g. Plenković kaže stožer nije neko apolitično tijelo, vaš predsjednik. Dakle, nemojte mi pričati o tome da ste stručni. Ja ću vas pitat gdje je struka, gdje je dosad bilo Društvo za mikrobiologiju Hrvatskog liječničkog zbora, gdje je Zavod za virusologiju, to su stručnjaci. Ja ne vidim da su dali izjave. Ja mogu uzeti diplome onih koji danas sjede u zavodu odnosno u stožeru. Posebna tema koja se javlja je tema cijepljenja djece ali s obzirom na dostupnost svih informacija do s obzirom na novu bolest, ja vam savjetujem da strogo to bude slobodan izbor roditelja, to mora biti odgovornost roditelja jer u vašem popisu onoga što se nalazi u kalendaru cijepljenja jasno stoji da se to dovodi na temelju analize djelotvornosti, učinkovitosti, sigurnosti dostupnih cjepiva, da u tome sudjeluju epidemiolozi, infektolozi, pedijatri, predstavnici Hrvatske agencije za lijekove i iz toga se može zaključiti kako je svaka promjena u kalendaru cijepljena vrlo promišljen i transparentan postupak struke temeljene na znanstvenim dokazima i iskustva. Zato ću vas na kraju pitati, treba li se konačno definirati je li covid dnevnopolitička tema koju provodi političko tijelo koje je napravio g. Plenković ili je to stručna tema gdje se stručnjaci konačno trebaju oglasiti koji i dan danas šute?

Nadovezujući se na zadnju rečenicu kolege Petrova, da, struka ovo vodi, ovo vodi stručnjak za ONO i DSZ, to je općenarodna obrana i društvena samozaštita g. Božinović i mi imamo jedinstven primjer i u Europi gdje na čelu tog tijela koje vodi borbu protiv korona krize nije ministar zdravstva nego je ministar policije. Ona početna enigma zašto se nije postupalo po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nego o Zakonu o sustavu civilne zaštite i zašto onda ljudi nemaju povjerenja u struku i zašto je odziv na cijepljenje ovakav kakva jeste. Pročitao sam pozorno ovo izvješće njegovih 65 stranica, međutim ono što u njemu nedostaje osvrt na probleme, osvrt na probleme. Zašto je nabava cjepiva kasnila? Dogodio se jedan širi debakl EU gdje smo vidjeli da ti birokrati nisu sposobni nosit se s bilo kakvim globalnim rizicima i složenijim situacijama. Neću govoriti o tome koliko je bio odmakao jedan Izrael, nego dovoljno je bilo vidjeti koliko je Srbija uspjela nabaviti u kratkom roku, a gdje je bila EU, pogotovo Hrvatska unutar nje. Zatim se i kada je počelo dolaziti cjepivo događalo prekoredno cijepljenje uz neke drastične slučajeve poput Iskre Primorac koja je u Upravnom vijeću KBC-a Rebro i na čelu REGOS-a, žena zdrava u tridesetim godinama zajedno s mužem se cijepila prije onih onih koji su na prvoj liniji fronte bili protiv korona virusa, a da ne govorim stariji i najugroženiji sugrađani. Nikom ništa, obnovljen joj je mandat. A na koncu taj gubitak povjerenja u struku i u stožer dovodi do velike nezainteresiranosti i nepovjerenje ljudi u cijepljenje. Govori se o organizaciji punktova za cijepljenje, ali se ne daje odgovor zašto su se stvarale goleme gužve, zašto je dolazilo do raspada stanja na terenu. Govori se o reviziji i poboljšanju informatičkih rješenja vezanih uz prijavljivanje na cijepljenje, ali se ne govori zašto se bio raspravo taj sustav i kako to da su nekakvi cvjećari, priučeni informatičari radili tako važan posao i to u zemlji gdje imamo e Sustav naručivanja, inače koji je jako dobro funkcionirao. Govori se o nastavku nacionalne kampanje za cijepljenje itd., međutim ona se na kraju svodi na neku vrstu moralne, a evo sad više vidimo i izravne ucjene gdje se na šefove poslodavce prebacuje odgovornost da oni tjeraju radnike da se cijepe i sad se postavlja pitanje, ukoliko se dogodi taj promil vjerojatnoće da neko ima ozbiljnije posljedice ili čak umre od cijepljenja tko će onda biti kriv. Pa taj zli šef koji ga je na nagovorio na cijepljenje da bi dobio poticaj dok dobri šef nije nagovarao svoje radnike. Vidimo tu vrstu sad nekakvog autsorsanja i takve moralne odluke koja stoji na inače na državi. Što je s ponižavajućim redovima koje svakodnevno viđamo ispred HZZO-a za covid potvrde, tko će za to odgovarati? Kaže se kako je ključni cilj poticati donošenje odluke usmjerene na postizanje odgovora proporcionalnog razini rizika, polazeći od činjenica da rizik nije jednak među različitim skupinama stanovništva. Pa zašto se onda uopće spominje djeca i cijepljenje djece? Čemu cijepiti djecu? Dakle, zvanični je podatak da cijepljenje jednog starca iz ugrožene skupine utječe na smanjenje mortaliteta od korone kao cijepiti tisuću djece ili cijepiti onih između 30 i 40 godina, a izuzetno je niska procijepljenost upravo ovih koji bi se trebali cijepiti, a to su stari i najugroženiji. Dakle, pitao bih ministra, budući da se svaka riječ u ovoj sabornici bilježi i ostaje, možete li pod punom moralnom i znanstvenom odgovornošću odgovoriti na pitanje jesu li rizici cijepljenja za zdravu djecu veći od rizika ako to dijete dobije covid? Definitivno se pokazalo da škole nisu rasadnici zaraze, a nekako na djeci je bio najveći teret, prekinuto im je školovanje sad dobivamo konačno i znanstvene radove poput ovog nizozemskog koji pokazuje da djeca u online školi ne nauče gotovo ništa. Ko će odgovarati za te sada očito pogrešne odluke? Gordan Lauc je član Znanstvenog savjeta Vlade, dakle Vlada je procijenila da je čovjek stručan i kompetentan, a on sam tvrdi da je inzistiranje na PCR testovima bila politička ne znanstvena odluka itd., itd. Uzevši sve ovo u obzir mi iz kluba Mosta ne možemo podržati ovakvo potpuno izvješće u kojem nedostaje bilo kakva samokritika i vizija što i kako bolje dalje. Hvala.

sam sadržaj i način borbe protiv korone. Naime, on miješa Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Jedan zakon služi za provedbu mjera, a drugi za utvrđivanje koje

Ovo nije bila povreda Poslovnika ovo je bila vaša replika, imate opomenu. Slijedi rasprava Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, kroz ovo izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 u RH nastoji nastoji se približiti kroz javnu raspravu što širem krugu građana naše zemlje što to čine nadležni kako bi Hrvatska što lakše prebrodila novonastale okolnosti izazvane pandemijom. Počeci državne intervencije obilježeni su kroz reakciju nadležnih na ne baš prihvatljiv način, a s pravom mogu reći i na zakonit način. Sjetimo se kažnjavanja poljoprivrednika koji je samostalno bez kontakata s drugim osobama u vlastitom traktoru izvezao stajski gnoj na njivu i zato bio kažnjen brutalno visokom kaznom iako za to nije bilo valjanog propisa propisa kao temelja za kažnjavanje. Podsjećam kako su se izmjene u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima se u sam propis unijela i odredba o bolesti Covid-19 stupile na snagu tek nakon što je spomenuti poljoprivrednik svoju kaznu platio. Žao mi je da ju je platio jer da je uložio prigovor vjerujem kako drugostupanjsko tijelo ne bi imalo na temelju čega potvrditi obvezu plaćanja kazne. No čovjek je u strahu od samovolje institucija i sumnji u pravnu državu ipak odlučio ne sukobiti se s mjerodavnima i kaznu platio. Neka ovo ide na dušu samom inspektoru koji je takvu kaznu odredio. Paralelno naš štovani ministar, pa sam premijer, često su viđani u itekako kompromitirajućim situacijama za koje su se nadali kako ih šira javnost ipak neće vidjeti. Međutim, šira javnost je itekako bila upoznata i to kroz foto dokaze i uvjerila se po tko zna koji put kako nismo svi isti pred zakonom. Javnost je nerijetko ostajala zbunjena nedosljednošću, ali i porukama koje nam je stožer, ali i mjerodavni slali. No nelogičnostima tu nije kraj. Podsjetimo se kako su izjave dr. Markotić koja je na samom početku pandemije govorila o vlastitim sumnjama moguć pronalazak cjepiva, te nekoliko puta javno izrazila bojazan kako cjepivo koje nije dovoljno dugo testirano i u primjeni ne može sa sigurnošću prihvatiti kao cjepivo koje neće izazvati određene nus pojave i eventualne posljedice na ljudsko zdravlje i naš organizam. Hrvatsku javnost trenutno najviše zabrinjavaju najave politike cijepljenja djece i mladih, posebno uvažavajući stav struke, ali i iskustvo koje dosada već imamo i koje je iza nas, a to je da je za djecu i mlade covid malo rizičan i za općim cijepljenjem nema nema potrebe. Pokazalo se da su cjepiva učinkovita kod starijih tako da nema potrebe da stare i rizične štitimo cijepljenjem mladih. Kad bismo samo sve stare i rizične cijepili prateći dosadašnji razvoj širenja bolesti nameće se zaključak da više ne bismo imali značajan broj teških oblika ove bolesti. Kada govorimo o ovoj temi molim vladajuće da uvaže pravo na slobodu izbora roditelja, poštujmo prava roditelja. Domovinski pokret na tome inzistira. Duboko nas zabrinjava i moralno ucjenjivanje gospodarstvenika koji su zbog Covida-19 i previše trpjeli. Podsjećam da je odluka upravo vlade bila uvođenje mjera za očuvanje radnih mjesta. Poduzetnici uopće nisu imali izbora hoće li raditi ili ne. Domovinski pokret se zauzima za slobodu izbora kada je riječ o cijepljenju. Držimo da je Hrvatska zemlja slobodnih ljudi i da taj postulat niti jedna vlada nema pravo zloupotrijebiti. Kada pogledamo unazad, dakle gledamo 2020. i 2021.g. one će prema smrtnosti biti tek nešto malo gore od 2017.g.. Naravno da nam je onda jako teško razumjeti sva ograničenja i zabrane koje su bile na snazi u ovoj pandemiji ne samo s gospodarskog aspekta i posljedica koje smo nametanjem ograničenja poduzetnicima prouzročili nego i sa psihološkog aspekta. Kakve je sve posljedice po ljudsko psihičko zdravlje prouzročio tzv. lockdown? Jesmo li svjesni problema u nestabilnim obiteljima gdje su nasilni članovi mjesecima zlostavljali svoje ukućane boraveći s njima neprekidno 24 sata na dan bez mogućnosti odlaska u kafić ili na sportski teren? Mnogi od nas svjedoci su galame, psovki, pa čak i prijetnji koje su dolazile iz stanova u zgradama. A što se sve događalo između nekih zidova nikada nećemo ni saznati. Iskreno se nadam kako će mjerodavni znati pružiti psihološku podršku potrebitima. Razne mjere kojima su vlade pokušale ograničiti kontakte među ljudima su naravno u određenoj mjeri utjecale na smanjivanje širenja virusa. No u duljem periodu taj učinak nije bio jako velik. To vrlo jasno vidimo po tome što je broj zaraženih i umrlih u zemljama sa strogim mjerama jednak ili čak veći od broja umrlih u zemljama sa blažim mjerama. Financijska stabilnost zemlje je imala puno jači utjecaj na broj umrlih od same strogosti mjera. Učinak mjera se precjenjuje u medijima i to potiču političari koji moraju pokazati da nešto rade, a to što rade je da nameću mjere. Individualna odgovornost i oprez su puno učinkovitiji od samih mjera. Postavlja se pitanje je li opravdan strah kojeg nam vladajući nameću kako će se pandemija ponovno javiti na jesen i to u puno gorem obliku. Nema sumnje da će se na jesen Hrvatskoj je covid preboljelo zasigurno preko polovine populacije, a cijepili smo i oko polovine odrasle populacije, dakle negdje blizu 2/3 ljudi bi trebalo biti zaštićeno. Stoga je puno vjerojatnije da će bolesnih biti bitno manje, a cijepljenjem zaštitimo rizično, ako i to uspijemo učiniti onda će zaraženih biti još manje. Zaključila bih da se gubitka kontrole nad pandemijom treba prestati bojati. Ono što smo do sada vidjeli je da i bez strogih mjera koje su uvodile druge zemlje broj zaraženih pada. Kroz treći val smo prošli bez ikakvih dodatnih mjera što je najbolji dokaz da nisu u pravu oni koji tvrde da su pandemiju zaustavile mjere iz ovog ili onih prethodnih izvješća. Mi u Klubu zastupnika Domovinskog pokreta pozdravljamo odluku britanskog premijera koji očito ima povjerenje u svoj narod. Britanski premijer Boris Johnson u ponedjeljak je izjavio kako se zakonska ograničenja vezana za Covid-19 uključujući i obavezno nošenje maski te ograničenje broja ljudi na druženjima, ukidaju u završnoj fazi popuštanja lockdowna u Engleskoj. Ukidaju se sve mjere, ostaje tek obaveza izolacije za zaražene i distanca od 1,5 metra na mjestima poput zračnih luka. napuštamo zakonska ograničenja te ćemo ljudima dozvoliti da sami donesu vlastite promišljene odluke kako će se nositi s virusom, rekao je Johnson na zadnjoj konferenciji za novinare. Po njegovim riječima, ukinut će se ograničenja vezana za društvene kontakte kao i preporuka o radu od kuće te obavezno nošenje maski. Svakako za razmisliti. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime kluba SDP-a, poštovana potpredsjednica Sabina Glasovac. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani ministre, gospodine Capak, poštovane kolegice i kolege. Danas ovdje na temelju saborskog zaključka iz prosinca 2020. g. razgovaramo po drugi put o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom pandemije bolesti COVID-a 19. Kada smo ovu prvu raspravu vodili krajem siječnja, tada smo na neki način apelirali i na vas ministre, ali i na sve vaše suradnike koji su ključni ljudi u borbi protiv ove epidemije da trebate se zapravo fokusirati na rješenje problema, na ozbiljniji analitičkiji način i da se problemima više ne pristupa na jedan stihijski i proizvoljni način. Isto tako upozorili smo da tada kada smo govorili više o nekim gospodarskim aktivnostima, da treba dobro procijeniti kada ima smisla, kada nema zabranjivati neke određene društvene ili gospodarske aktivnosti. Nažalost nakon tog perioda nije se postupalo baš tako, vidjeli smo da se ponovno nešto što se vrlo strogo zabranjuje u jednom trenutku se ispostavi da je bilo neopravdano ili nepotrebno. Govorimo primjerice o terasama kafića ili sličnim okupljanjima na otvorenom ili recimo ona sada su se pokazala potpuno nepotrebno, ograničenja kretanja ljudi između županija osim s propusnicama. Zbog potresa u Petrinji, ukinuli ste propusnice i što se dogodilo? Ništa, što dovodi do zaključka da su propusnice bile nepotrebne ali su itekako otežale život mnogim građanima kao što i broj zaraženih nije porastao nakon što su se otvorile terase kafića. Takvim pristupom sada vidimo ne samo da se donijela šteta u ekonomskom smislu u RH nego i reputacijska šteta samom sustavu koji upravlja COVID krizom koji u ovoj, trećoj fazi nazovimo to tako borbe protiv COVID-a a to je cijepljenje, iznimno bitan. Povjerenje u institucije kao i u životu, gradi se teško i mukotrpno a sruši se samo jednom nelogičnom odlukom ili bedastoćom za koju svi vide da je bedastoća i da nema nikakvog smisla ali se uporno na njoj inzistira. A nelogičnih odluka bilo je i previše. Stoga i ovaj put preporučamo i apeliramo na vas da problemima pristupate analitički i znanstveno a ne proizvoljno i odokativno. Samo tako može se povratiti eventualno izgubljeno povjerenje građana a time i sačuvati ljudske živote i zdravlje stanovništva, što je smisao valjda i cilj vašeg postojanja kao sustava zaštite zdravlja. Kriza tog povjerenja po našem mišljenju, nastala je upravo zbog neozbiljnog pristupa vas koji vodite sustav a naročito je vidljiva u ovom posljednjem stupnju, veže se uz cijepljenje. Prvo cjepiva nije bilo dovoljno, onda su se pojavile vrlo opasne i kontradiktorne informacije da je za …/Govornik se ne razumije./… kako učinkovitost, tako i za moguće nuspojave cijepljenja. Sjetimo se samo panike vezane uz AstruZenecu da bi se onda došlo nešto još gore, cijepljenje preko reda, nepoštivanje redoslijeda kojeg ste sami postavili, neravnomjerna distribucija cjepiva po Hrvatskoj, nefunkcionalnost sustava za prijavljivanje zainteresiranih za cijepljenje i onda potpuni kaos, ne doduše uvijek, ali ponekad na cijepnim punktovima. Na sve to institucije su reagirale iznimno loše, neorganizirano i neprimjereno, javnim i medijskim prostorom širile su se zbunjujuće informacije pa i dezinformacije a sustav na to ili nije imao odgovor ili nije davao odgovore. Što je i očekivano ako znamo da i kod samog dogovaranja modela sustava informiranja javnosti od izbora tvrtke koja će to voditi do ugovaranja usluga odnosa s javnošću ili same platforme za cijepljenje je bilo svega, od cvjećarnica, do bivših evo vidimo u posljednje vrijeme, uzdanica HDZ-a. Nije sigurno pomoglo ni to da se krenulo u nabavku lijeka Remdesivir Remdesivir koji smo prošle godine platili desetke milijuna kuna, čini mi se 40 milijuna ispravite me ako griješim, a Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da nema dokaza učinkovitosti. I ove godine rekli ste da čini mi se, utrošit ćemo isti iznos novca za taj lijek. Što mislite kako građani gledaju na odluke Stožera da odluke Stožera ovise o određenim političkim događajima, lokalnim izborima ili proslavom Uskrsa? Što mislite kako građani gledaju na to da se u recimo u veljači ove godine, kavu moglo popiti gotovo svugdje osim u kafićima ili na to da su se veliki skupovi na kojima su se kršila pravila okupljanja tolerirali a istovremeno su uhićivani ugostitelji ili vlasnici teretana? Kako su građani gledali na to da su vaši političari bili na masovnim sprovodima dok oni svoje najmilije pokojnike nisu mogli dostojno ispratiti? Da vas podsjetim, na sprovodu našeg nažalost prerano preminulog kolege Miroslava Tuđmana, okupio se i dio Vladinih dužnosnika i članova Stožera skupa s premijerom Plenkovićem. Slično je bilo i na sprovodu Milana Bandića. Pa je tu i nastup gospođe Markotić na velikom masovnom okupljanju itd., itd. I onda na to dođu besmislene izjave tipa da virus nije šampion skoka u dalj, ali studente ste rastjerivali. Kako su građani gledali na to kad ste se grlili i pjevali po izbornim stožerima dok je njima zabava bila zabranjena, kad ste samo zbog lokalnih izbora na jedan dan bez ikakve kontrole nadzora i epidemioloških uvjeta otvorili granice da biste pustili jedan dio građana da uđe u Hrvatsku i glasa valjda pritom, pretpostavkom da će to ići vama u prilog? Naravno, zašto ovo spominjem? Da to sve utječe i utjecalo je na gubitak povjerenja građana. I građani zbog ovog zapravo sve manje i manje vjeruju. E sad, k tome kad dodamo da još kampanja za cijepljenje, pa ja sad ne znam bi li rekla da je bila katastrofalno loša ili da je uopće nije bilo, danas smo tu gdje jesmo. Tek nešto malo više od 40% ljudi cijepilo se do danas a podsjetit ću da je Akcijskom planom, to smo svi danas već čuli nekoliko puta, bilo planirano 55% odraslog stanovništva. Prošlog tjedna u Hrvatskoj se prvi put cijepilo manje od 30.000 30.000 građana, to je katastrofalno malo. Posebno zabrinjavajući je trend u jadranskim županijama, Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj gdje se cijepilo još manje ljudi, negdje oko 36% i to samo prvom dozom, a upravo tamo je osnova onoga što hrvatsko gospodarstvo još uvijek koliko toliko drži glavom iznad vode, mislim naravno na turizam. Hrvatska je po udjelu potpuno cijepljenih u ukupnoj populaciji pri dnu europske ljestvice, iza nje su još samo Rumunjska, Bugarska i Latvija. Ne znam ministre vidite li vi u ovome svoju odgovornost, mi je vidimo. Zašto? Zato što u istraživanjima javnog mišljenja provedenim još prošle godine, preko 45% ispitanika izjavljivalo je da se neće ili ne želi cijepiti. I što se napravilo? Bedževe svijetlo plavi bedž na kojem piše „Misli na druge, cijepi se“. To nije kampanja, to nije dovoljno i to ste morali znati. Nije kampanja niti kad imate lošu i nepreglednu web stranicu ili kad u pozivnom centru 113 ne odgovorite na 60% postavljenih pitanja. Danas ste rekli da je dobro da promoviramo ovdje taj broj, ali 60% poziva pitanja upućenih ostalo je neodgovoreno. I što sad? Otvorili smo granice, pozivamo strane turiste, slavimo sportske uspjehe na masovnim okupljanjima, nogometaši i navijači putuju po svijetu, cijepili se nismo. Ovaj tjedan rast broja novo zaraženih je 20%. U Hrvatskoj je preminulo 8.200 ljudi, 350.000 ljudi preboljelo je covid, mnogi od njih vuku dugotrajne posljedice i više nikad neće biti potpuno zdravi kao prije. Covid kriza koštala je Hrvatsku 34 milijarde kuna i ako je cijepljenje jedini put da novih ljudskih da novih ljudskih žrtava i novih šteta za hrvatsko gospodarstvo ne bude onda vlada ne može odgovornost zbog svoje neuspjele politike i kampanje cijepljenja prebacivati na hrvatske građane ili gospodarstvenike i radnike već mora učiniti sve, ama baš sve da svojim vjerodostojnim, ozbiljnim i promišljenim postupcima uvjeri što više hrvatskih građana da je cijepljenje jedno od najvećih dostignuća medicina koje ne ubija nego spašava živote. Međutim neće se to postići tako da se bez ikakve ozbiljne analize i zakonskog utemeljenja prijeti gospodarstvenicima da će im biti uskraćene potpore ukoliko se što točno ne dogodi, ukoliko se ne cijepe oni, ukoliko se ne cijepe njihovi radnici ili što? Dakle, radi se o još jednoj nepromišljenoj najavi koja će za rezultat imati samo daljnji pad povjerenja u institucije. Kakve veze primanja poticaja imaju sa širenjem virusa? Kad su se donosile mjere kojima je zabranjen rad u nekim djelatnostima s pretpostavkom da se kroz te djelatnosti pogoduje širenju epidemije, to je vjerojatno imalo neku svoju logiku uzročno posljedičnu vezu. Osim toga za uzvrat su poduzetnici dobili određenu financijsku naknadu kakvu takvu. Ono što sad sada spominje nema nikakvog utemeljenja niti smisla. Svako uvođenje cijepljenja hrvatskim građanima i to zaista kao krajnja mjera koju svakako moraju prethoditi dobro osmišljenje poticajne kampanje mora biti razmjerno i zakonom regulirano. Podsjetit ćemo da je u RH već i danas za 11 bolesti cijepljenje obvezno, ali to je cijepljenje postalo obvezno tako da se to zakonski reguliralo, te tako što je postojala razmjernost kod uvođenja te obaveze. S jedne strane uzimalo se u obzir pravo pojedinca da donese svoj osobni izbor, a s druge strane uzimala se u obzir zaštita zdravlja društva u cjelini, nije tu bilo proizvoljnosti, nije tu bilo odlučivanja na prečac, nego su takve odluke donesene nakon ozbiljne i duboke analize. Eto, upravo to tražimo od vlade i od vas ministre i od svih drugih dijelova sustava koji su uključeni u rješavanje covid krize, odgovornost, ozbiljnost i vjerodostojnost. Na kraju, ne znam koliko to može nadomjestiti sav ovaj kaos i nered posljednjih mjeseci, ali pozivam sve hrvatske građane da se cijepe i da na taj način zajedno pomognemo u borbi protiv covida. Slijedi rasprava Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana zastupnica Sandra Benčić. Zahvaljujem vam se. prije nego krenemo na konkretne probleme i moguća rješenja situacija u kojoj smo se našli, a to je prvenstveno ne samo upravljanja sada više covid krizom nego upravljanja i cijepljenjem i procijepljenošću našeg stanovništva kako bismo zapravo iz cijele te situacije izašli. Želim još jednom reći da kao Klub zeleno-lijevog bloka apsolutno ne samo podržavamo cijepljenje nego izražavamo veliku zapravo zahvalnost svim onim znanstvenicama i znanstvenicima koji su mukotrpno i radili na tome da bismo to cjepivo imali u ovom roku u kojem imamo i da smatramo jednako kao što je i kolegica spomenula da cjepiva i jesu jedna od najvećih dostignuća moderne medicine. Kada govorimo o slobodi izbora mi podržavamo slobodu izbora. Al šta sloboda izbora zapravo znači? Ona znači informiranost izbora. Da li naši građani mogu napraviti slobodan i informiran izbor? I to se svako od nas koji na bilo koji način ovdje prenosi informacije vrlo često na način da odabere jedan dio informacija koji mu odgovara ili konvenira njegovom političkom stavu, a drugi dio zanemari, mora zapitati da li time zapravo onemogućuje naše građane da dođu do informiranog izbora. Razina lažnih vijesti mis interpretacija koja se javljala i u vezi covida i u vezi cjepiva dovela je to toga, između ostalog do toga da imamo značajan broj građana koji se ne žele cijepiti. Ali ajmo kako je do svega toga zapravo zajedno došlo. Dakle, mi otpočetka krize pokušavamo davati prijedloge i to prijedloge od modela upravljanja krizom, predvidljivosti mjera, pa do same organizacije cijepljenja. Međutim, ono što sada vidimo je da razlozi zašto kampanja koju stožer vodi nije uspjela veći broj građana informirati o dobrobitima cjepiva na način da oni donesu to kao slobodan izbor je razlog, razlog tome je padanje povjerenja koje se događa već unatrag zadnjih godinu dana. Znači počelo je od toga da smo nakon prvog lockdowna i prvog popuštanja, odjednom imali različite iznimke od mjera, pa može procesija, može misa ali ne može ovo, ne može ono. Imali smo kršenja mjera od strane samih članova Stožera, to su ljudi gledali i manje su im vjerovali. Zašto ja moram a on ne mora? Imali smo kontinuirano dvostruke standarde primjene mjere,a obični smrtnici na sprovodu kad umru, mogli su imat koliko, 15 ljudi, ali oni ne obični su mogli imat po 1000. Sve se to događalo paralelno i u isto vrijeme, sve su to građani gledali. I onda je došlo cjepivo. Ajmo se sjetit kako je to počelo. Na početku zapravo cijepljenja, počelo se s kampanjom „Cijepi se“ gdje se pozivalo građane da se cijepe cjepivom kojeg nema odnosno nema dovoljno ili nije još bilo distribuirano. Nakon toga, da bi se i dalje promoviralo cjepivo kojeg nema dovoljno, prvo su se cijepili saborski zastupnici kao u cilju promocije i time ponovno dali do znanja da postoje oni prvog reda i oni drugog reda. Onda još da stvar bude gora se cijepilo i preko reda pa smo dnevno čitali u novinama dakle kako se cijepio Boras, kako se cijepio Burilović, kako se Zoran Gobac, Linić, Koren itd., i drugi ugledni političari i njihove supruge, njihova ponekad cijela rodbina a ponekad i rodbina iz druge države koju su dopeljali na cijepljenje preko reda. Nazvali smo to cijepljenjem po načelu zaticanja, ako si se zatekao na pravom mjestu u pravo vrijeme, mogao si dobiti cjepivo koje mnogi drugi još mjesecima iza nisu dobili. Ali recimo onda se razišla ta situacija i dobili smo dovoljan broj doza cjepiva. Kada smo dobili dovoljan broj doza cjepiva, mi u zeleno-lijevom bloku smo očekivali da će se ići po redoslijedu cijepljenja i da će dakle prvo biti cijepljenje oni od 80+ godina pa od 70 do 79 i uz naravno i one mlađe koji spadaju u ranjive skupine. Međutim, ishod cijepljenja nije takav. Nije takav. I ja sam pitala dana, nisam dobila odgovor od ministra ali pitala sam vas oko procijepljenosti starijeg stanovništva i onda sam izvadila podatke dakle od službenih tijela na europskoj razini i svjetskoj i dakle na dan dakle 5.7., čini mi se, da, 5.7., to je šta, jučer, prekjučer, postotak stanovništva po godištima, dakle koji je dobio minimalno jedno cjepivo, moram reći dakle da od 80+ godina u Hrvatskoj, oni koji su dobili minimalno jedno jedno cjepivo, prema tim podacima je 53,7%, u Austriji evo primjerice, da samo s Austrijom usporedimo je 97,7. U toj grupi. U svim zapravo zapadnoeuropskim državama, u toj grupi, dakle i to jesu oni najranjiviji, imamo najviše postotke procijepljenosti pa čak i do 100%. Ono što također zabrinjava je niska razina procijepljenosti onih od 50 do 59, ispod 50%, onih od 60 do 69 imamo 61,8% i 70 do 79 69%, to je zapravo najbolja skupina u smislu procijepljenosti prema tim podacima. E sad, šta nam to govori? To nam govori da mi nismo uspjeli još uvijek u dovoljnom udjelu zaštiti ti one koji jesu najranjiviji. S druge strane da bi naravno trošili cjepivo smo otvorili cijepljenje za sve, nije to ni samo po sebi loše jer se ipak veći broj ljudi cijepi, ali po meni i dalje nam prioritet mora bit da cijepimo sve od 50+ na gore sa puno većim udjelom. I tu imamo neke prijedloge koje bismo rado iznijeli. Dakle, kada govorimo o daljnjoj kampanji i kako povećati ukupni udio stanovništva koji je procijepljen, dakle sa 2 doze, prva stvar koju smatramo da treba napraviti je dolazak do pacijenta odnosno do samih ljudi za cijepljenje. Znači, čini nam se da se jedan rezervat koji imamo u velikim gradovima gdje je to dostupnije i lakše doći na cijepljenje, da nije nije on ispunjen, ali da je onaj dobrovoljni dio već ori kraju, da moramo koristiti metode kakve i kolega vaš je tu iznio i rekao dakle da upravo samim dolaskom do ruralnih krajevima, autobusima ili bilo na koji drugi način, činit će cijepljenje vrlo dostupnim pa kada netko vidi evo susjed mu se cijepio, drugi susjed mu se cijepio, pa će se možda i on. Dakle, moramo otići do ljudi. Druga stvar, moramo dakle mijenjati kampanju. Kampanja u kojoj Stožer, u kojeg nemojte se ljutiti, ali ponovno dakle povjerenje nije onakvo kakvo je bilo prije godinu dana i zbog svih ovih razloga koje smo ovdje navodili, to je jednostavno činjenica, ajmo se s njom pomiriti, ali i generalno to da političari vode kampanju kao jedna grupa ljudi koji inače imamo ili građani najmanje povjerenja je kak da kažem, kontraproduktivno. Dakle, ajmo probat radit jednu građansku kampanju, ajmo pozvat građane koji se jesu cijepili da otvoreno govore o svojim problemima koje su imali oko toga, o pitanjima koje su imali, o nepovjerenju možda koje su imali i zašto su se na kraju ipak cijepili i kako je to prošlo. Ajmo probat s takvim pričama. Sa građanskim, dakle gdje se ljudi jedni sa drugim mogu poistovjetiti i mogu vidjet da ono što njih muči kao pitanje, što su legitimna pitanja su i drugi imali ali eto su se cijepili i sve je u redu. Dakle, to je druga stvar. Treća, otvoreno informiranje. Moramo prestati ljude koji se boje cijepljenja, na bilokoji način etiketirati nego moramo adresirat točno ono oko čega se pitaju šta su njihovi problemi. Jedan dio njih da će biti zakleti antivakser do kraja života ali zapravo velik dio njih samo treba možda točne informacije, direktne informacije i na kraju krajeva, da im daju oni ljudi u koje imaju povjerenja. I zadnje, poticaj. Smatramo da bi stariju populaciju mogli procijepiti u puno većom postotku kada bismo imali direktan poticaj i direktan poticaj koji mi predlažemo je oslobađanje na godinu dana, unutar godine u kojoj su cijepljeni, od dopunskog osiguranja jer to je u direktnoj korelaciji. Jest to neki trošak za državi, s druge strane, manji, puno manji trošak nego što je trošak smještaja u bolnici tih ljudi i zapravo da ne govorimo o troškovima kada izgubimo ljude. Dakle, smatramo da bi oslobađanje od dopunskog, bila jedna dobra mjera, pozitivan potez umjesto represije da idemo sa nečim posebnim. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ja ću se za početak referirati na podatak s kojim baratamo svi a koji je ministar izrekao a to je da je od korone ili sa koronom umrlo u ovih proteklih nešto više godine dana ili ajmo reći nekakvih 15 mj., 8 200 ljudi. Pritom je zgodno za znati da je 2019. u prometu u Hrvatskoj, poginulo 297 ljudi a 2020. 237 ljudi je poginulo u prometu. Ovaj podatak na govori da otprilike od korone mi u Hrvatskoj …/Govornik se ne razumije./… imamo jednog umrlog, do nekakvih 480 stanovnika. Što je situacija vrlo alarmantna jer za razliku od nekih drugih pokazatelja gdje je Hrvatska skoro uvijek među zadnjima na ljestvici, europskim ljestvicama, ovdje smo što u europskom a što u svjetskom vrhu, 15. smo u svijetu po broju umrlih na milijun stanovnika odnosno 8. u EU-u. I to je ukratko odgovor na pitanje kakovi su bili učinci provedbe mjera o kojima danas raspravljamo. Učinci su loši. Mi se možemo tu pokušati izvlačiti kao što je ministar odgovorno prvu govorio o objektivnim okolnostima na koje se nije moglo utjecati, kao što je npr. staro stanovništvo koje je u Hrvatskoj vrlo staro pa onda i osjetljive na najteže posljedice COVID-a, ali realno gledamo, taj problem imaju u druge europske pa i neke svjetske države, ali mi smo dalje tu među onima najgorima. Apsolutno tvrdim da Vlada nije dobro odradila posao, da Stožer nije dobro odradio posao i da zbog toga imamo probleme različitih vrsta. Ja ću se u ovoj raspravi u ime kluba nekako posebno definirati u odnosu na tri segmenta. Jedan segment je priprema zdravstvenog sustava nakon prvog vala pandemije, drugi segment je pitanje političke i ustavno-pravne prirode i treći, kao sada najizraženiji je problem, to je cijepljenje odnosno bolje rečeno necijepljenje. Oko zdravstvenog sustava, tu smo već puno govorili ali u kontekstu ovog izvješća, nije loše ponoviti da smo negdje u 12. mj. prošle godine imali na dnevnom redu interpelacije o pripremljenosti zdravstvenog sustava na koronu i naravno da se nije radilo o pripremljenosti za tu pojavu odnosno odnosno za koronu početkom godine jer se takva situacija zaista nije mogla predvidjeti, ali pitanje koje se postavilo je bilo pitanje pripreme za jesen. Pitanje kako se zdravstvo pripremilo kad se već vidjelo kuda situacija ide i kako se razvija. Dozvolite da vas podsjetim da smo tada smatrali a smatramo i danas da su bili propusti organizacije. Najveći problem je bila opća nepripremljenost zdravstva, još i u jesen i u zimu prošle godine iako se već mjesecima vidjelo kako se stvari razvijaju. Sve se odrađivali stihijski bez pravog plana i pravog pregleda situacije, nepripremljeno i nekoordinirano uz loše upravljanje. Isti ioni ljudi koji sjede u Vladi u Stožeru govorili o tome što nas čeka na jesen, kako će jesenski val biti ozbiljan i opasan a onda kad je jesen došla, svi zajedno gledali kako se nisu pripremili. Možemo se prisjetiti tih dana malo, kaos je vladao i u pripremi i u koordinaciji i u nabavci opreme i lijekova, o rasporedu ljudi, eventualnom angažiranju novih da uopće ne govorim. Vlada i Stožer su to neprekidno bili u sukobu sa onima koji su posao odrađivali, liječnicima, medicinskim sestrama, medicinskim osobljem odnosno njihovom udrugama i komorama. Često smo svjedočili javnom prepucavanju s obiteljskim liječnicima. Drugi ogromni problem na koji smo upozoravali je bila dostupnost zdravstvene zaštite za sve građane Hrvatske. Što se dogodilo s prevencijom, dijagnostikom i liječenjem svih onima kojima to treba a nisu COVID pozitivni? Sustav je stavljen u hladni pogon ili je počeo raditi u vrlo ograničenom obujmu. Otkazivanje termina, produžavanje lista čekanja, slanje u druge bolnice u kojima o tome ništa ne znaju, to je postala realnost mnogih koji su trebali zdravstvenu zaštitu. To je potvrdila Vlada tad u svom odgovoru na interpelaciju, citirat ću: „Rad bolnica bio je prilagođen epidemiološkim okolnostima, a Ministarstvo zdravstva je dalo uputu bolnicama da i dalje zbrinjavanju prioritetne pacijente.“ Kad nekom date uputu da i dalje zbrinjava prioritetne pacijente, to zapravo znači da zbrinjava samo njih ako i ne sve njih. Druga stvar je problem poštivanja Ustava i načina donošenja odluka od samog početka pandemije. Ta je rasprava jedno vrijeme bila aktivna, u međuvremenu se ugasila ali ja i dalje mislim da je riječ o jednom ozbiljnom problemu. Hrvatska je uz koronu dobila jedno potpuno fantomsko tijelo u obliku Nacionalnog stožera civilne zaštite koje je odjedanput počelo vedriti i oblačiti ovom zemljom kako se sjetio. Ljudska i građanska prava ograničavaju se još i danas a na početku je to bilo posebno dramatično, bez da smo ikad do kraja objasnili o kakvom se stanju formalno nalazimo i zašto jedna mala skupina ljudi može preko noći odlučivati da da se ljudima zabrani kretanje, rad, okupljanje čak i u privatnom prostorima. Ne tvrdim da neke od tih odluka nisu bile opravdane ili da ih nije trebalo donijeti, ali zaobilaženje Sabora i drugih institucija koje su po Ustavu i zakonu ovlaštene donositi takve odluke, i dalje je ozbiljan problem i velika opasnost za državu. Moram priznati da sam posebno zabrinuti za ulogu samog Sabora koji sa ove situacije iz najvišeg zakonodavnog tijela države pretvorio u neko lijevo smetalo. I dalje smatram da odluke koje su tako značajno utjecale na prava i živote ljudi, nisu smjele biti donošene mimo i bez Sabora. Vlada se tu izvlačila na odluku Ustavnog suda koji je tobože amenovao sve te mjere. To ne može biti dalje od istine jer Ustavni sud tu odigrao kombinaciju predugog čekanja i onda odbijanje prijedloga za ocjenu na temelju formalno-tehničkih razloga bez da je ikad ušao u njihovu srž odnosno u srž mjera koje su se donosile i način na koji su se donosile. To čak i nije sasvim neobično ponašanje ustavnih sudaca i sudova u trenucima ovakvih kriza ali sigurno nije doprinijelo rješavanju problema. I treći problem koji ću evo ovih zadnjih 2,5 minute govoriti, 3. prosinca prošle godine, za ovom govornicom izgovorila sam slijedeće „Sad nas čeka novi izazov, distribucija cjepiva protiv korone i osiguranje da se dovoljan broj ljudi cijepi“. I tu opet ne vidimo nikakve konkretne i jasne planove ili procjene kako će se to radit. Kad predvidim da će se nešto loše završiti, ne volim, stvarno ne volim da se pokaže da je to bilo u pravu. Ja bih neusporedivo više voljela da mogu s ove govornice danas reći da je cijepljenje dobro prošlo, da smo ostvarili ciljeve koje smo si zadali, da idemo prema tome da koronu obuzdamo na taj način, čak bih rekla, posut ću se pepelom pa krivo sam tamo u prosincu rekla, ali nažalost nisam bila u krivu. Ono što svi znamo, znamo da nije tako što je vezano uz cijepljenje. HDZ-ova Vlada i HDZ-ov stožer uto su ušli bez plana i programa, bez ideje kako osmisliti kampanju i rezultati se vide. Imamo vrlo nisku procijepljenost. Prijeti nam 4. val. Problemi u sezoni. Druga godina online nastave, zatvaranje i ograničavanje do tko zna kada. I mogu reći i to, to, mogu reći da razumijem premijera u onom djelu kojim je ljut na ljude koji se ne žele cijepiti a prvenstveno premijer treba biti ljut na samog sebe. Ovdje u Saboru sam u prosincu ministru Berošu rekla da je to najvažniji posao koji je pred nama, da se angažiraju psiholozi i komunikolozi, da osmisle ozbiljnu kampanju koja će imati učinka. Umjesto toga dobili smo sumnje na korupciju kod izrade platforme koja se raspala, kampanju koja se svodi na to stranački stožer kojim nikom zapravo ne vjeruje zajedno sa premijerom daje promašene izjave tipa one da ljudi koji se ne cijepe, nisu domoljubi. Tako nećemo postići ništa osim suprotnog efekt od željenog. Pustite domoljube na miru i obavite jedanput neki posao kako spada. A ono što je činjenica koju sam navela na početku ovog svog govora a to je da smo vodeći po smrtnosti u svijetu, nama je negdje na 480 stanovnika, jedan umro od korone ili posljedica korone. Hvala lijepo.

Dobar dan svima. Dakle, ministra sam pitala koji je stav Vlade o obaveznom cijepljenju. Nije mi odgovorio, nadam se da ću dobit taj odgovor na to pitanje jer mi se čini zapravo ključnim. koji je argument, znači protiv, zapravo koji je argument protiv obaveznog cijepljenja s obzirom da se na neki način i ovdje smo zapravo nekim odgovorima isto na pitanje mogli vidjeti da je to točno, odgovor se spušta na niže razine. Znači, tražit će se da se potpore daju onima koji su cijepljeni, najprije je bila ideja koliko mogu iščitati iz nekih odgovora koje smo ovdje čuli da se, od onog što smo pročitali u medijima, da se to uvjetuje poslodavcima a onda nakon bune poslodavaca, očito je iz nekih ovdje indicija da će se to spustiti samo već na razinu radnika. Znači onaj koji nije cijepljen, neće dobiti potporu, ovdje je rečeno da potpore isto tako nisu obavezne, da se potpore ne moraju niti primiti, da se znači potpore dijele jel ako postoje uvjeti i nisu obavezni. Znači oni koji će preuzeti da tako kažem odgovornost su najosjetljiviji, najranjiviji, znači oni koji preuzimaju odgovornost su oni koji imaju uvjet svojeg radnog mjesta. E sad, koja je to instanca koja bi trebala bit odgovorna za procijepljenost, to je ključno pitanje, znači ne trebamo dokazivati da je cijepljenje dobro i da se cijepit treba, znači trebamo postavit pitanje tko je odgovoran? To je pravo pitanje. Znači objašnjavati ovdje da je procijepljenost preniska i da je cijepljenje dobro je praktički deplasirano, nažalost, nekim zastupnicima je to još uvijek potrebno crtati ali zapravo deplasirano, ali pravo pitanje je tko je odgovoran i na koji način će tu odgovornost preuzeti. Dakle, oni koji trebaju preuzeti odgovornost, svakako ne bi trebali biti oni najslabiji, odnosno ne bismo smjeli doći do onog zaključka da oni koji to sebi mogu priuštiti, ne moraju biti cijepljeni a oni koji to sebi koji to sebi mogu priuštiti, ne moraju biti cijepljeni a oni koji to sebi ne mogu priuštiti, e oni trebaju biti cijepljeni. To baš i nije dobra matematika. Nije mi znači nažalost ministar odgovorio na pitanje, no postavit ću ga pismeno jer je čini mi se to, ključno pitanje ove rasprave. Znači što ministar i Vlada misle o obaveznom cijepljenju, vidjela sam iz nekih napisa u novinama da je ministar rekao da će ako dođe do 4. vala, biti za obavezno cijepljenje, da neke zemlje najavljuju obvezeno cijepljenje, ali da će bit tek ako dođe do 4. vala, obavezno cijepljenje. zašto sada nije za obavezno cijepljenje ako se ono de facto uvodi za određene skupine? Dakle, nejasni i diskriminatorni potezi su ključni problem i drugi problem je tko preuzima odgovornost. ovdje je također čitava oporba nezadovoljna ali nezadovoljna je iz sasvim različitih razloga i zato treba isto tako reći jednu drugu stvar, znači ovog vrlo jasnog preuzimanja odgovornosti, stvarno je potrebno da se napravi distinkcija u samoj oporbi, zašto i zbog čega su neki cijepljeni, zašto neki nisu cijepljeni, također mislim da bi u raspravi bilo korisno da svi koji se uključuju u raspravu, isto tako kažu jesu li cijepljeni, zašto i kako dakle i zbog transparentnosti, bilo bi jako dobro da se postavi pitanje ukoliko su COVID potvrde potrebne za neka mjesta, zašto nisu potrebne za ulazak u Sabor i zašto se mi u Saboru zapravo svi tretiramo kao necijepljeni, u ovom slučaju stvarno je važno da jasno komuniciramo oko čega nismo zadovoljni, da se ne stiče dojam da je kompletna oporba nezadovoljna, da se smjenom jednog ministra može sve riješiti, samo nek dođe neko malo znači svi smo nezadovoljni s nekom komunikacijom. Znači trebamo točno i jasno definirati s čim smo to nezadovoljni i što točno treba napraviti i kako svako različito vidi to svoje nezadovoljstvo. Znači ako imamo situaciju da je na 44 zaražena 1 umrli, da je preko 8000 ljudi u RH umrlo, da smo 15. u svijetu znači po smrtnosti po broju stanovnika, ne treba samo postaviti pitanje zašto je to tako nego tko je odgovaran. Znači ova nejasna odgovornost koja se spušta na individualnu razinu i to na one koji žive od svojeg rada je loš. rada je loš. Znači Vlada je odgovorna Vlada i kad kaže vrlo često da je Vlada loš gospodar pa nisu odgovorni za stanje u Orljavi, odgovorne su same radnice, tako i ovdje. Ne, nije odgovornost individualna, nije odgovornost samih pojedinaca, ovo je odgovornost Vlade i to treba bit jasno iskomunicirano. Ne samo dakle da će Vlada spustiti da tako kažem odgovornost kako je bilo najavljeno, dakle na poslodavce, već se spustiti na samog radnika. I sad je Vlada umjesto da preuzme odgovornost i ukoliko želi da procijepljenost bude veća …/Govornik se ne razumije./… obavezno, odredila da je to zapravo obveza radnika. Postavljalo se još pitanje u javnosti, naravno poslodavci iz privatnog sektora a šta ćemo sa radnicima u javnom sektoru, pa sad Vlada određuje i neke mjere za radnike u javnom sektoru, da i na njih spusti individualnu odgovornost. Poduzetnici su bili i dalje nezadovoljni pa je ministar Beroš najavio izradu smjernica za sektor zdravstva i ovdje se očekuje da će se udariti najniže moguće, znači na radnika, vjerojatno znači uz obvezu testiranja gdje nije jasno tko bi bio odgovoran za plaćanje testiranja. Vjerojatno će to plaćat sami radnici koji se nisu cijepili. Znači koliko god pozdravljam cijepljenje, odgovornost treba preuzeti Vlada ne pojedinac, mora biti jasno da cijepljenje obavezno a ne da slobodno i onda da se to spušta na pojedine individualne aktere i gdje će radnici ostajati bez posla. Kada kaže da je obavezno cijepljenje spreman uvesti na jesen, znači ako dođe 4. val sa stotinama mrtvih, treba postaviti pitanje, u čemu je problem, mislim zašto se to sada ne postavi kao rješenje. Potreba znači ili znači ili davanja potpora u privatnom sektoru ili testiranja na vlastiti račun, može samo pojačati diskriminaciju ili nejasnost tih mjera odnosno da tako kažem, udariti po džepu one najsiromašnije a da zapravo se Vlada opet pere ruke kao i u svim drugim situacijama, cilj je zadržati glasače, ne talasati, ne poduzimati mjere koje nisu pretjerano popularne. Ja znam da se ovdje možda ministar više slaže s nekima u oporbi i s nekima se manje slaže, ali on ne želi zauzeti mjesto, znači on balansira između nas svih koji govorimo različite stvari i koje stvarno nisu sinhrone, tu se treba stvarno odlučiti šta se zapravo može i šta se želi, a najgora je mogućnost da ljudi „kupuju“ i jako ironično, jel vlastitu slobodu. Ono što se ne smije desiti, da mogućnost da netko ostane necijepljen se poistovjećuje s bogatstvom, oni koji to sebi mogu priuštiti se neće cijepiti, oni koji ne mogu, morat će se cijepiti, tu se zapravo krši temeljeno načelo jednakosti koje bi u slučaju da je Vlada preuzela odgovornost i odredila da je cijepljenje obavezno, bilo za sve isto. Očito je dakle da se od početka pandemije u javnosti pojavljuju različiti odgovori i suprotstavljane skupine no Vlada mora zauzeti jednu strana i to je strana znanosti i to je strana neupitnih informacija i podataka koji moraju svima biti jasno komunicirani, nepopularno je možda odgovoriti na to pitanje ali na to pitanje treba odgovoriti. Ako cijepljenje spašava kako je ministar ovdje rekao, živote i gospodarstvo, očito je da nije dovoljno samo preporučiti, jel, isto tako je reko ako imamo 43% odraslih procijepljenih, kako da dođemo do 55%, znači mora se preuzeti odgovornost, mora se reći na koji je, koja je ta instanca koja je odgovorna, nisam naravno od onih koje smatraju da bi promjene jednog ministra drugim dovela do nekog boljeg rješenja, problem je puno dublji od nesposobnosti, problem je upravo taj balans između popularnih i nepopularnih političkih stavova uopće dakle formiranje političkih stavova prema anketama i popularnosti. Ono što je najgore i što se nažalost u svim političkim teškim pitanjima donosi kao rješenje, a to je udarimo one najslabije. Udarimo na one koji su neorganizirani, koji su najsiromašniji, koji nemaju mogućnost udariti nazad da tako kažem simbolički, a to su u ovom slučaju radnici. Ako dakle imamo državu koja je u situaciji mnogim dakle radničkim borbama rekla da je loš gospodar jer ovdje imamo stvarno isti model a to je mi nećemo biti odgovorni, mi ćemo pustiti radnike da sami odluče šta će oni zapravo odlučiti. šta će oni zapravo odlučiti. Dakle, mi smo za cijepljenje ali i za preuzimanje odgovornosti Vlade i prihvaćamo podatke i znanstvene činjenice ali ne prihvaćamo neodgovornost Vlade, to pranje ruku, prelijevanje odgovornosti na najslabije, ovakav stav treba doprijeti jasni stav egalitarnosti, u pristupu svim pitanjima vezanim za društvo i odgovori moraju biti jednoznačni. Hvala. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Poštovani ministre, poštovani predstavnici Stožera civilne zaštite. 500 dana je COVID ovdje među nama i ovih 500 dana sa brojnim odlukama, bilo ih je nekoliko stotina, Stožer civilne zaštite RH na čelu sa ministrom Božinovićem je najviše utjecao na svakodnevni život naših sugrađana. Bilo je tu i dobrih i manje dobrih odluka i nakon evo 500 dana, u zadnjih nekoliko tjedana, sve žešće je krenula kampanja o potrebi cijepljenja koje provodi upravo Stožer civilne zaštite i njegovi čelni ljudi kao i čelni ljudi Vlade. Međutim unatoč tim apelima, procijepljenost u Hrvatskoj je prilično niska u odnosu na ostale zapadnoeuropske zemlje i članice EU-a. Koji je uzrok tome? Uzrok je taj što vam sve manji broj ljudi vjeruje. Evo i ja sam jedan od njih, zašto vam sve manji broj ljudi vjeruje? Pa upravo zbog niz kontradiktornih odluka koje su se donosile zadnjih 500 dana. Pa prisjetimo se samo nekih. Jedna od najčešćih korištenih rečenica Stožera civilne zaštite je „Zdravlje nacije je na prvom mjestu“, ali samo ponekad. Naime, prve restriktivne mjere su donesene nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u, do tada zdravlje nacije nije bilo bitno. Onda imamo jedan period kad je zdravlje nacije itekako bitno, pa dolazimo do izbora. Na dan izbora, svi oni koji imaju pravo glasa a žive izvan RH, posebice na području Republike Srbije, mogu ući u Hrvatsku, bez PCR testa, bez potvrde da su preboljeli COVID-19 i tog momenta zdravlje nacije više nije na prvom mjestu. Sjetimo se izjava da maske ne štite, imaju samo psihološko značenje, pa nakon nekoliko mjeseci one postaju obvezne. Sjetimo se odluka da djeca između različitih razreda se ne smiju unutar razreda miješati a ta djeca istovremeno dolaze istim autobusom u školu. Sjetimo se i nekih slika gdje se čelni ljudi stožera ne pridržavaju mjera, tu mislim na načelnika stožera, prije nekoliko dana u Spaladium areni gdje je bio u najbližem krugu svojih suradnika bez maske na licu je prekršio odluku koju je sam donio nekoliko dana ranije. I naravno da mu onda ljudi zbog toga ne vjeruju. Sjetimo se također izjava nekoliko ministara, posebice u zadnje vrijeme, ministra Čorića koji je one koji se ne cijepe nazvao lažnim guruima i time uvrijedio velik dio naših naših sugrađana, on mora shvatiti da je on ministar u hrvatskoj Vladi i da treba raditi u interesu hrvatske države i svih hrvatskih građana i takvim izjavama se u biti stvara kontraefekt kod onih koji su skeptični. S takvim izjavama se ne dobiva povjerenje građana, s takvim izjavama se ne gradi povjerenje građana. Mislim da je krajnje vrijeme da se Stožer civilne zaštite RH kao vrhovno tijelo u doba pandemije depolitizira, da u Stožer uđu drugi ljudi, drugačijih svjetonazora, stručnjaci i da se pokuša ponovno dobiti povjerenje napih sugrađana i na taj način povećati procijepljenost na području RH a nakon toga možemo imati i dužu turističku sezonu i stabilnije gospodarstvo, posebice u jesenskim mjesecima. Hvala. Kolega Pavliček, ja se moram vrlo snažno ne složiti s vašim tvrdnjama. Dakle ovaj Stožer ja mislim da uživa apsolutno povjerenje i hrvatske nacije i svih nas ovdje. Govorite o depolitizaciji, kolega. Pa jedna članica Stožera donedavno sjedi ovdje kao politički izabrana članica. Neki članovi kao što ste rekli, provode mjere u Spaladium areni ili se grle i ljube sa najbližim u jeku pandemije ili sudjeluju u obilježavanju vjerskih obreda i rugaju se time onima koji u isto vrijeme govore da se moraju distancirati od svojih najbližih, da ne smiju izražavati čak ni sućut na sprovodima, to bih ja nazvao vjerodostojno i dosljedno. Baš kao i sada što se čude kao tele šarenim vratima zašto im nitko ne vjeruje da se treba cijepiti. Takvim ljudima, sa takvim vjerodostojnim dosjeom, trebamo li vjerovati? Poštovani kolega Hajduković, slažem se s vama da je stožer čisto političko tijelo koje je donijelo desetke političkih motiviranih odluka a ne epidemiološki opravdanih odluka. I Stožer je donosio odluke u interesu svoje političke opcije i to je činjenica. I glavni razlog je upravo taj, zato ljudi ne vjeruju Stožeru civilne zaštite i ne vjeruju tim vašim vapajima zašto se treba cijepiti jer ste već davnih dana izgubili povjerenje velikog djela birača i građana ove države.

Ovu govornicu vidim kao preduvjet za dijalog a sve što ovdje imam je brojna pitanja pitanja će tek nakon odgovora upućivati na zaključke, stoga ću iskoristiti poslovničku mogućnost da zamolim ministra da on iskoristi svoju poslovničku mogućnost i da mi da odgovore na vrlo konkretna pitanja koja se direktno tiču mjera i zdravlja naših građana da bismo ovdje zajedno mogli polemizirati o sadržaju. Nisam ovdje došla držati monologe, molim vas imate priliku nakon mene ako doista želite da razgovaramo da uzmete 5 minuta i na stvari koje vise u zraku date konkretne odgovore. A ja ću sada reći koje su to stvari koje su problematične i koje prema mome sudu vise u zraku. Prvi problem ujednačavanje mjera i nedovoljna hrabrost u zahtijevanju jednakih pravila za sve. Gospodine ministre što znači da ministar nešto preporučuje? Dat ću vam 2 konkretna primjera. Jedan je situacija u kojoj otac želi prisustvovati na porodu djeteta, imamo potpuno neujednačene mjere na razini bolnica RH. Neki traže brza antigenska testiranja da bi se to moglo što je i realno, a neki traže ova PCR, a nitko ne može predvidjeti kada će se dijete roditi. Što znači da ste vi nešto preporučili? Zašto nemamo jedinstvene mjere i pratite li vi provedbu svojih preporuka? Primjer broj dva, da li ste preporuke za one bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolesti da ih njihovi najbliži ipak mogu posjetiti. To je preporuka. Imate li odgovor o tome koliko je bolnica provodi. Ja znam dio bolnica koje to sigurno ne čine. Svako se izvlači na neku situaciju, neki ignoriraju. Uostalom nitko ne zna što uopće preporuka znači. Molim vas odgovor na pitanje, možete i na ta dva konkretna slučaja što činite da se vaše preporuke provedu u djelo i što uopće znače preporuke. Broj dva, ujednačavanje mjera. Imali smo konkretnu situaciju da se profesore na neki način diskriminira jer se od njih traži da kada bi mogli voditi djecu na višednevna putovanja da moraju za razliku od Covid putovnica biti cijepljeni sa dvije doze ili se testirati, a s druge strane za Covid putovnice vrijede sasvim druga pravila. U njima odjednom postoji varijanta da vam ona vrijedi za jedna period vremena ako ste cijepljeni samo jednom dozom. Kako profesori cijepljeni jednom dozom ne mogu voditi djecu na putovanja, a da se ne testiraju, a svi ostali građani pa i ti profesori s jednom dozom i Covid potvrdom mogu koristiti sve sadržaje u ovoj zemlji. Zašto ti kriteriji nisu ujednačeni i tko tu koga diskriminira? Odakle uopće i po kojim kriterijima je jedna doza dovoljna da bi se njome moglo slobodno kretati s obzirom da je velika razlika između toga koliko ona štiti u odnosu na drugu dozu, a valjda se zato i treba 2 puta cijepiti. Dajemo li time lažnu sigurnost našim građanima i potencijalno dovodimo u rizik njih i sve ostale građane? Zatim, slijedeći problem, zeleni smo a treba nam Covid potvrda da bismo uživali sve sadržaje koje smo nekada prije mogli. Postoje li i koja je to situacija u kojoj će mjere nestati, a život se vrati u normalu? Ako to nije sada kada smo zeleni, kada će to biti, što ona uopće to zelenilo znači? Dalje, kada će nabava opreme i svega što je vezano za ovu situaciju konačno postati javna da se spriječe sve moguće malverzacije i da hrvatski građani čuju od koga se i po kojoj cijeni i zašto baš od njega nabavilo. I ono što sam vam već postavila kao pitanje, kada će konačno hrvatski građani čuti s obzirom da doniramo čak 310.000 doza cjepiva jer nemamo gdje s njima koliki su uopće naši kapaciteti za skladištenje, koliko sada imamo tog viška cjepiva koje nemamo gdje smjestiti, imamo li alternativu za medicinski otpad i tko će odgovarati za pogrešne procjene jer one nisu u skladu s realnim potrebama naših stanovnika? I da pojasnite neke pojmove poput što su to up option doze koje smo dodatno naručivali, znamo da su se ranije naručivale i neke doze koje smo morali prinudno naručivati da bi uopće osigurali bržu ispostavu cjepiva. Jeste li pogledali ugovore, jeste li išta revidirati od onih koji nisu stigli na vrijeme da se vrate, a možete se zaključno jer ostaje puno neodgovorenih pitanja odgovoriti i je li sve ovo utjecalo i u kojoj mjeri na zagađenje okoliša s obzirom na broju količinu korištenja dezinfekcijskih sredstava i svega ostaloga. Hvala vam. Jedan od razloga niskog povjerenja građana RH u ono što im stožer govori i preporučuje mislim da svakako leži u promašenoj strategiji komuniciranja s javnošću. Naime, dogodilo se ono što više-manje svi na različitim poljima života smo iskusili, a to je da svaka inflacija dovodi do devalvacije. Ni u jednoj europskoj zemlji, a u nekoliko njih sam pratio medije u prvoj godini korone, a i sada, ja nisam vidio taj slučaj da smo svaki dan imali tiskovne konferencije stožera i onda da bi se nakon toga članovi stožera razmiljili u središnje i večernje dnevnike nekoliko nacionalnih tv kuća. Jednostavno ta pretovarenost nekakvim dnevnim informacija je dovela do tupila i rekao bih ravnodušnosti stanovništva. Zanimljivo mi je u ovom izvješću je navedeno da je do sredine travnja 2021., to je ipak prorijeđeno na 3 puta tjedno, ponedjeljak, srijeda, petak, a od sredine travnja da je to samo jednom tjedno petkom. Smatrate li da je i to jedan od uzroka niskog povjerenja javnosti u ono što stožer govori ta činjenica pretovarenosti nepotrebnim informacijama koje je davao stožer. dajte nam odluke na pitanja. Evo ministre pokrenula sam dijalog s vama, imate poslovničku mogućnost, postavila sam vrlo konkretna pitanja, ja se nadam da ćete iskoristiti, stati ovdje u Hrvatski sabor i dati hrvatskim građanima odgovor na sve ovo što sam vam ovdje postavila. U protivnom, a i dalje ne vidim da ste se javili da mi odgovorite, a molim vas da to učinite, smatrat ću da nemate odgovore na ova pitanja, da provodite jednu stihijsku politiku koja nije logična, koja nije zdravstvena nego isključivo politička i doista vas onda nitko ne treba štitit od bilo kakvih i pa čak i neutemeljenih kritika. Mogu vam reći što izvješće treba sadržavati, treba sadržavati statistiku o porastu nasilja u vrijeme Covida koja je također vezana uz mjere od izolacije u domovima pa nadalje. I mentalno zdravlje učenika i što točno činite da se takve situacije dalje spriječe. Još jednom molim vas dala sam vam konkretna pitanja dajte mi konkretne odgovore. da se kolega javi i počne odgovarati. Dakle ja se ne bi složio sa docentom da smo pretovareni informacijama, možda nebitnim informacijama to vam je falilo. Nemamo prave informacije, vani je ministar ja sam sad s Rebra sjeo sam u svoj Nissan, pokazivao mi je 42 stupnja, svi su dole, na moru vjerojatno 45, gledaju televiziju, dajte nam počnite davati odgovore ili vi ili Capak, počnimo djelovati ili uistinu, uistinu ćemo smatrati da nemate odgovore. A rezultat je loš, 15-ti smo u 200 zemalja. 200 zemalja je zemalja u UN-u, mi smo 15-ti po mortalitetu, to ne možemo spriječiti. Možda je razlog tome što nije bio policijski sat, što smo čuvali gospodarstvo, ali pustimo to krenimo u budućnost. Počnite lijepo vas molim odgovarati. Sjedim tu već sat i po vremena,

nisam vam došla reći tek tako ne valjate, postavila sam vam pitanja, vrlo konkretna koja ukazuju na nelogičnosti. Što su vaše preporuke, kako osigurati prisustvo na porodu jednake kriterije za sve, kako dozvoliti onima koji imaju terminalnu bolesne da ih doista posjete u bolnici, pratite li svoje preporuke, jesu li profesori diskriminirani, što je s medicinskim otpadom, tko odgovara za pogrešne procijene, koliko uopće cjepiva trenutno čeka na lageru koje moramo hitno zbrinuti, a očito ga nećemo iskoristiti za cijepljenje? I sve ostalo što sam vam ovdje nabrojila, a ono ključno ako smo sada zeleni, a ništa od ukidanja mjera pa po kojem će se parametru i hoće li se ikada one ukinuti? Dala sam vam pitanja, ministre pa tu smo da razgovaramo, pa evo stanite imate poslovničku mogućnost dajte odgovore.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege pred nama je izvješće o učincima provedbe mjera

opredijelila se za zdravstvenu i gospodarsku sigurnost i ja ne vidim premda je sasvim legitimno da danas ovdje tražimo nekog krivca, pedra koji treba visiti, da može bolje može, ali spomenut ću na početku dvoje brojke. Dakle, naručene doze ukupno 7 miliona i 610 tisuća. Što se tiče cijepljenja i koristi od cijepljenja nakon prve doze je bilo 0,8% zabilježenih pozitivnih, nakon druge doze 0,3%. Hospitaliziranih nakon prve doze 0,08%, nakon druge doze 0,03%. Umrlih nema niti prema HZZO-u bazi, niti u prijavama Covid smrti. Kako kombinirati zdravstvenu politiku i političku odgovornost Vlade, to smo bili svjedoci tijekom čitavog ovog vremena epidemije Covida. Samo ću spomenuti kada je Vlada morala odvagnuti ili sloboda poduzetništva ili zabrana diskriminacije, kako pronaći idealno rješenje i može li mali ubod u nadlakticu ispuniti naša velika očekivanja? Cjepivo je najveći doseg medicine i cjepivo je razlog nade. Kada govorimo o temi Covida uvijek se volim uspoređivati sa drugim zemljama. Danas su spominjane i druge zemlje. Spomenut ću i primjer SAD-a, predsjednik predsjednik Joe Biden je rekao naša borba protiv virusa nije gotova. Tamo je vrlo velika procijepljenost, negdje kao i u Velikoj Britaniji, dakle oko 50% ukupnog

o tome da postoji jedan značajan broj glasača koji ni u kojem slučaju neće biti cijepljeni, a koje popularno zovemo antivakseri je također razlog zašto određeni ljudi šalju neke dvosmislene poruke. Danas smo imali ovdje prigodu i čuti one koji su kritički se osvrću prema radu stožera, ali koji opet šalju jasnu poruku cijepite se jer cijepljenje je iskaz i solidarnosti. rizične skupine njih ne treba posebno uvjeravati da se cijepe, treba cijepiti i motivirati mlade ljude, zdrave ljude jer jednostavno ako se oni ne cijepe onda nećemo doći do onog idealno zamišljenog imuniteta krda za što bi nam zapravo trebalo trebalo da se cijepe i svi oni koji su u ovome trenutku u nekoj između fazi i antivakseri. Predsjednica njemačkog Imunološkog društva Christine Falk je koristila jednu usporedbu i rekla je ovaj virus igra ruski rulet s ljudima i nikad se ne zna koga će pogoditi, cijepljenje je najbolja zaštita koju si čovjek može priuštiti, ljudi koji se ne cijepe moraju računati s time da će biti zaraženi prije ili kasnije. Također, danas je spomenut i britanski premijer Boris Johnson koji je donio odluku da 19, od 19. srpnja se ukidaju sve mjere unatoč visokoj incidenciji sa Delta i da vas informiram, to je dakle u suprotnosti sa svima onome što u ovome trenutku zastupanju znanstveni i liječnici. Gradonačenik Londona Sadiq Khan je na Twitteru napisao moja maska štiti tebe tvoja maska štiti mene. Dakle, niti gradonačelnik glavnog grada se ne slaže sa ovom odlukom koja je takva kakva jest. Sjetimo se i primjera sa Švedskom gdje je glavni epidemiolog postavio neke koji se baš nisu ispunili. Ono što bi htio reći dakle da unatoč svim mogućim objekcijama od strane stožera, RH je u svakome trenutku donosile odluke koje su bile u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije koje su bile u skladu sa medicinskim preporukama. I na kraju, nemam više vremena, ali završit ću onim što je predsjednik HLK uputio liječnicima, bitku možemo dobiti samo ako svi radimo na ostvarenju istog zajedničkog cilja, najviše moguće procijepljenosti građana u RH. Hvala.

jesam li pozvala ministra na dijalog, jesam li postavila argumentirana pitanja, jesam li ikoga uvrijedila? I ministar se od pitanja koje se ne tiču mene nego hrvatske javnosti, nošenja s cijelom ovom krizom brani šutnjom. Pa ovo je sumrak, ne samo HS, nego i hrvatske zdravstvene politike jer nam je svima jasno da šutnja može značiti samo jedno, odgovora na ova pitanja, a i iznesena proturječja nema. I kako onda očekivati da itko vjeruje odlukama stožera ili da se itko na tako krhkim temeljima sutra cijepi? Poštovana zastupnice Selak Raspudić, rasprava nije gotova i ne mora ministar baš odgovorit nakon što ste vi neposredno postavili pitanja. Ne može se na sva pitanja odgovoriti. On ima, koliko mi je poznato, i završnu raspravu, a možda će se javit nakon neke druge pojedinačne rasprave. Postavili ste neka konkretna pitanja bez daljnjega. Ja ću vam reći situaciju u zdravstvenim ustanovama. Ministar je govorio na razini RH u Klinici za psihijatriju Vrapče koja je sinonim hrvatske psihijatrije procijepljenost je 91%, a to nije došlo spontano je li. Vidite da je i predsjednik HLK poslao da se nakon da se nakon osnovnog pregleda da liječnici neovisno o svojoj specijalnosti savjetuju ljude i da ukažu na korist vrlo je važna informacija, ali isto tako važno je iskoristiti i povjerenje građana u liječnike. Tako da se ja nadam da je i ono pitanje vezano za administrativni covid koje je po meni jako dobro. To dobro. To su pojedinačni primjeri, ali generalno gledano mislim da je većina odgovora ipak tu. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Ćelić, cijepljenje je najefikasnija javna zdravstvena mjera, a svjesni činjenice da samo cijepljenjem možemo naše živote, gospodarstvo i općenito društveni život vratiti u normalu. Vi ste zdravstveni djelatnik, stoga evo moje pitanje ide vama. Po vama koji su razlozi nepovjerenja u cijepljenje i kako to možemo promijeniti? jer agresija nikad u konačnici ne donosi dobro. Može to bit jedan obični strah od cjepiva jel, mogu biti lažne, polulažne, poluistinite informacije koje su prepune dakle društvenih mreža, može biti nepovjerenje u farmaceutsku industriju, dakle koje je također od određenih pokreta na poseban način apostrofirano, a može biti nepovjerenje u vlast Ja sam mislio da je to samo u nerazvijenim zemljama, u zemljama sa nedovoljno razvijenom demokracijom, ali i u ozbiljnijim zemljama suvremene zapadne demokracije imamo situaciju da ljudi koji se u određenome trenutku sa određenom političkom opcijom ne slažu u većem omjeru se ne odlučuju na cijepljenje. Dakle, brojni su razlozi. Oni koji su zacementirani stavova vjerojatno neće moć nijedna kampanja ništa napravit, al ima značajan broj ljudi koje treba još uvijek informirati i vjerujem da može bit broj puno, puno bolji. potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, evo vi ste rekli jednu zdravstvenu odgovornost, ali i političku. silno procjepljivanje, sigurnost, što dolaze i preporuke iz svjetske i HLK-a, sigurnost jedni prema drugima, odgovornost jedni prema drugima. Imamo populaciju koji, …/Govornik se ne razumije/… i koji su i gdje liječnici imaju najveću odgovornost prema njima, a i mi svi kao građani. U tom pogledu smatram da je vrlo opasno ako miješamo te dvije stvari političku i zdravstvenu. Ovo je zdravstvena gdje su građana vrlo bitni, gdje svaki čovjek ima odgovornost jedni prema drugima. Ne smijemo taj politički aktivizam ponekad stavljati u formu bacanja prema stožeru jer stožer u ovom trenutku sigurno ima najveću odgovornost, sigurno i kritike su dobre, ali u ovom trenutku moramo svi zajedno biti odgovorni. Evo …/Govornik Odgovor. i premda je danas ovdje čitavo vrijeme, kada raspravljamo o ovom izvješću, ministar zdravstva, mogao je slobodno biti i ministar unutarnjih poslova, bila je državna tajnica. Hrvatska kao turistička zemlja dakle pitanje je određene sigurnosti, slogan „Stay safe in Croatia“ je itekako vezan uz covid epidemiju. Mi smo vidjeli da je u određenome trenutku nakon ovih prioritetnih skupina da se cijepilo turističke djelatnike. Međutim, ono što mene također zabrinjava je činjenica dakle u dalmatinskim županijama je procijepljenost izuzetno niska i treba uložiti dodatne napore, dakle ne samo vlada nego i jedinice lokalne i regionalne samouprave, ma svatko od nas može dat svoj doprinos tako da onda procijepljenost bude veća, ali važno je da dajemo adekvatne informacije, da šaljemo poruku da je cjepivo sigurno i učinkovito. Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega, evo s obzirom da dolazimo iz bolničkog sustava obojica, moje pitanje je vezano uz prednost cijepljenja koja se tiče funkcioniranja, sigurnog funkcioniranja našeg zdravstvenog sustava. Znamo evo da je 80% djelatnika zdravstvenih procijepljeno znamo da evo očekujemo da o procijepljenošću populacije da ćemo zadovoljiti jedno drugačije funkcioniranje našeg sustava i naravno da ćemo osim sigurnog pružanja zdravstvene usluge biti u stanju riješiti i problem kojeg se dotakla zastupnica SElak Raspudić, a tiče se upravo i omogućavanja posjeta, omogućavanja roditelja uz dijete i naravno prisustvo očeva na porodu. Puno toga će biti lakše kada se procijepi populacija. Poštovani zastupniče Šimić. Čini mi se ipak da kako vrijeme protiče da je nekako ipak veće povjerenje u cjepivo unatoč svim problemima pa tako i unutar zdravstvenog sustava. Nemojmo zanemariti i ustanove socijalne skrbi ako mi imamo situaciju da imamo maksimalno restriktivne mjere recimo u domovima za starije osobe, a zaposlenici u tim domovima koji izlaze i dolaze, a to se vidjelo osobiti za vrijeme prvoga lockdowna u situaciji sada kada imaju mogućnost cjepiva tu situaciju ne iskoriste to otvara različita pitanja, na koji način te skeptike motivirat. Postoje i različiti modeli nagrada koji se nude ne znam od lovačke dozvole, jointa ali onda se postavlja pitanje ako vi nešto morate nagrađivat i na taj način stimulirat onda postavljate pitanje logično pa zašto to onda nešto nije u redu s time. Dakle, svi ti različiti oblici marketinga u ovome trenutku još ne nadilaze ono pravo rješenje Hvala g. potpredsjedniče. Kolega Ćelić, rekli ste da je cijepljenje izraz solidarnosti i ja bih želio to posebno naglasiti jer kršćanska demokracija npr. često spominje taj princip solidarnosti, pa ako hoćete i kulturu života, ali to se ne odnosi samo na jednu dimenziju, to nije samo kada evo država izađe u susret onima koji zbog lockdowna nisu mogli zarađivati pa onda se iz državnog proračuna financiraju posebni programi, nego druga strana solidarnosti je osobna odgovornost. Ako hoćete i kada se govori o kulturi života to podrazumijeva isto tako i u ovom slučaju osobna odgovornost, osobna odgovornost koja se izražava kao što ste i sami rekli u ovom trenutku cijepljenje, na taj način se brani život. Poštovani zastupniče Stier, slažem se s vama. dakle, Katolička crkva je od samoga početka i Papinska akademija za život i kongregacija za nauk vjere objavile službene dokumente, Papa Franjo se osobno cijepio i značajan broj velika većina crkvenih velikodostojnika promiče aktivno promiče, imali smo sada situaciju i mitropolit Hilarion koji je poglavar Ruske pravoslavne crkve je rekao da oni koji se ne cijepe da to smatra grijehom u svjetlu ovih najnovijih brojki koje su vezene za delta soj u Ruskoj federaciji. Dakle, kažem nije problem sa rizičnim skupinama, rizične skupine su cijepljene i njih nije potrebno posebno nagovarati, taj izraz kršćanske solidarnosti ili ne mora biti kršćanske, dovoljno je samo solidarnost je upravo poruka za mlade, zdrave ljude koji ne vide iz neke osobne perspektive da bi se trebali cijepiti. Sljedeća replika poštovana zastupnica Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega. Spominjali ste pismo predsjednika Hrvatske liječničke komore koje je prije šest dana poslano svim članovima gdje se svi motiviramo da porazgovaramo na kraju pregleda s našim pacijentima, da im odgovorimo na pitanja. Osobno od samih početka sa svakim pacijentom porazgovaram pitam jel prebolio covid, da li ima ikakvih pitanja, jel se cijepio itd. to je dodatno uloženo vrijeme, ali smatram da to moramo raditi i na tome ćemo svakako ustrajati. Međutim, zanima me vaše mišljenje, da li ste vi zadovoljni sa dosadašnjom kampanjom i mislite li da bi bilo korisno da se i stožer i Vlada ispričaju građanima za sve greške kojih je bilo, a bilo ih je i da na taj način idemo sa nekim novim koracima kako bi motivirali naše ljude, kako bi preokrenuli kampanju da dakle što više ljudi prihvati cijepljenje. I sami se slažemo da ima ljudi koji nisu antivakseri ali su jednostavno nedovoljno informirani, nemaju povjerenje, **Ćelić, Ivan (HDZ)** Poštovana zastupnice Marić. Što se tiče kampanje pa sigurno da može biti bolja, dakle njemačka vlada je uložila 25 milijuna eura u TV spotove, internetske promocije, prema podacima Instituta Robert Koch to je utjecalo do 2% na ukupan broj cijepljenih, traže se optimalni modeli, traži se da to budu javne ličnosti, influenceri koje prate stotine tisuća mladih ljudi koji će poslat poruku koja će biti puno autentičnija i puno korisnija nego što to pošalje recimo ministar zdravstva njemačke vlade ili hrvatske Vlade. Što se tiče isprike ja ne vidim tu nekakav poseban razlog što bi se trebalo ispričavat, za što bi se trebalo ispričavat, unatoč svim poteškoćama ni u jednome trenutku nije nedostajalo zaštitne medicinske opreme i mislim da je i zdravstvena administracija i Vlada RH učinila maksimalne napore da svi budu zbrinuti kojima je to bilo potrebno. zastupnik Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo. Ja sam se javio kolegi Ćeliću kada je u prvoj minuti rekao nemojte tražiti krivca ni Pedra, pa barem za jedno dva sata to nitko ne traži, dapače mi smo solidarni kao što je rekao Stier, vrlo solidarni, ali tražimo recept, tražimo djelo, tražimo rješenja. Amerika je to riješila, Biden je dočekao svoj mandat sa 20 i nešto posto, danas je 60%. Šta radi? Davor Ivo Stier zna, šta radi novi predsjednik Amerike? Promijeni direktore svih agencija, desetak njih, direktora CIA-e, direktora FBI i direktora CDC stavio je gospođu Walensky umjesto g. Faucia napravio je novi program cijepljena i danas je 60%. Imate recept, uzmite ga. Ako ne znate to je na vama problem. Znači ne tražimo kriva, tražimo napokon da krenemo zajedno da očuvamo zdravlje nacije, gospodarstva i naše eura. Dakle ukratko, nemojte između bonusa i malusa, između mrkve i batine birati batinu, dajte bonus. Oslobodite ljude dopunskog zdravstvenog osiguranja i to je to. Poštovani zastupniče Ostojić, unutar psihosocijalnih intervencija postoji jedan, jedna metoda koja se zove sustav nagrade i kazne. Možete u određenim vrstama ovisnosti je primijeniti, ona je korisna, samo ona košta. Znači ako vi sada tražite da se dopusti, o čemu se može raspravljat, dopunsko zdravstveno osiguranje za one koji će se sada cijepit, što je sa onima koji su se do sada cijepili, hoćemo i njih nagraditi i njih oslobodit od tog dopunskog zdravstvenog osiguranja na godinu dana? Vi ste bili ministar zdravstva i vi znate koliko je teško upravljat zdravstvenim sustavom. Dakle, ja smatram da treba o svemu raspravljat, da je represija jednostavno dio koji ne smije biti dominantan, nikako ne smije bit dominantan i da svi zajedno trebamo raditi da procijepljenost bude što veća, tu se također slažem s vama. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Branke Juričev-Martinčev.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre i ravnatelju, kolegice i kolege. Pa kao što vidimo pred sobom imamo izvješće o učincima provedbe mjera i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 u RH za razdoblje od 16. siječnja do 31. svibnja 2021.g. i kako stoji obuhvaća aktivnosti koje je poduzimala vlada, stožer, državna tijela i jedinice područne i regionalne samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Zašto ovo naglašavam? Mislim da tu je najbitnije reći da kakvo će biti naredno izvješće odnosno učinci ovisi upravo o nama, ne nama saborskim zastupnicima nego nama odgovornim građanima RH. Podsjetimo, nakon intenzivnog vala koji je zahvatio Europu, a koji je svoj maksimum u RH dosegao u prosincu 2020. uslijedio je period manjeg intenziteta koji je potrajao sve do početka trećeg trećeg vala koji je u Hrvatskoj započeo krajem veljače i početkom ožujak 2021.g.. Približavanjem turističke sezone ponovno je fokus turizam, ponovo je neophodna još jača međusektorska suradnja i sa Ministarstvom turizma i sporta, još u 2020. kao što znamo osnovana je radna skupina za promociju RH kao sigurne turističke destinacije, mreža diplomatskih konzularnih ureda koji je dostavljao institucijama i državama primateljicama glavnih emitivnih tržišta podatke kojim vjerodostojno prikazuje RH kao zemlju koja omogućava sigurni boravak. Svo ovo vrijeme znamo da su se mijenjale mjere, da smo imali sigurnosne mjere do 1. ožujka jedne, da su, jedno vrijeme bio je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanje ugostiteljskih usluga, nakon toga je ograničen rad, samo se moglo usluživati na terasama odnosno otvorenim prostorima. Imali smo ograničenja vezano za okupljanje i zabranu održavanja svih javnih događaja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba i najdalje do 22 sata i tako redom. Sezona je počela, ponosni smo na brojke koje bilježimo. Imamo preko 500.000 gostiju trenutno, što je više od 170.000 nego 2020.g.. Brojke uvijek uspoređujemo sa rekordnom 2019. i očekujemo da bi ova trebala biti daleko bolja nego 2020.. Strah, opravdan strah svih turističkih je radnika upravo se misli na rujan i na katastrofu koju smo doživjeli sredinom kolovoza prošle godine. Podsjetimo da smo onda sami sebi zabili autogol zbog svega 5% gostiju koji dolaze kod nas partijati. Nakon 10.8. brojevi su počeli divljati tako da je ponovno RH došla na crvenu listu, nitko više nije želio doći kod nas ljetovati i nakon toga dva tjedna biti u karanteni. Ostvarili smo 50% noćenja od rekordne 2019. iako se očekivalo da će biti svega 30%. Prošle godine manji pad naravno su bilježile one tzv. cestovne destinacije u odnosu na one zračne kao što je Dubrovačko-neretvanska županija odnosno najgore je prošao upravo grad Dubrovnik. Nemojmo zaboraviti da je lani sezona naprasno prekinuta upravo zbog neodgovornih pojedinaca. Nemojmo zaboraviti da nam sezona 2021. upravo ovisi o cijepljenju i poštivanju mjera i da će ona odrediti, da će 2021. turistička biti određena epidemiološkom situacijom i razinom epidemijskih mjera. Došlo nam je ljeto, ali to nije razlog da se potpuno opustimo iako i padanje broja novooboljelih pridonosi osjećaju opuštenosti. Znamo i moramo znati da nitko drugi neće riješiti naš problem, nemojmo očekivati da se svi oko nas cijepe, naši gosti, naši stari koje želimo pomoći i zagrliti i naši mladi I sada kada se možete svi vi koji to još niste bez najave cijepiti, nemojte i dalje biti najveći optimisti u Europi i kao razlog navoditi da će epidemija uskoro biti gotova, da vas neće dotaći, da je bolest prenapuhana. Posebno pozivam sve turističke radnike, iznajmljivače, hotelijere, ugostitelje jer Malta spremno čeka naš gaf i spremno čeka da preuzme goste RH. Malta ima procijepljenost 80% i ona će iskoristiti bilo kakvo proklizavanje bilo koje zemlje, turističke zemlje i europske destinacije, pa tako i Hrvatske. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Evo imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Nikolina Baradić. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Uvažena kolegice, evo vi dolazite iz turističkog mjesta, stoga je važno naglasiti kako će ključnu ulogu za turističke rezultate odigrati percepcija koju će gosti imati o Hrvatskoj odnosno hoće li našu zemlju ocijeniti sigurnom destinacijom za svoj odmor. Stoga ovom prilikom želim pohvaliti projekt „Safe stay in Croatia“ zajedno sa HZJZ-om po čijim je podacima po čijim je podacima u Hrvatsko do sad cijepljeno više od 60% djelatnika ne samo u turističkom sustavu već i u djelatnostima koji su dio lanca putovanja. Hvala lijepo kolegice Baradić. Istina, cijepljenje kao što je danas upravo objavio naš ministar i pozvao da je u biti cijepljenje svih nas tema i kao što kaže cijepljenje protiv covida nije nije vaša tema, to vi mislite, međutim štoviše svi će oni koji se ne cijepe biti dio negativnog scenarija i to ne samo za sebe već i za svoju obitelj, susjede i svoje sugrađane. Želite li spriječiti postizanje kolektivnog imuniteta, želite li ugroziti svoje i tuđe zdravlje, želite li poništiti napor svih onih koji su se cijepili, želite li snositi krivicu za mogući četvrti val epidemije, ponovno punjenje bolnica i smrti, želite li produljiti gospodarsku krizu, potaknuti gubitak radnih mjesta. Sa ove govornice mislim da nam je svima dužnost još jedanput pozvati sve one koji to nisu da to učine. Hvala lijepa. Uvažena kolegice. Približavanjem turističke sezone ponovno je u fokus došla suradnja svih dionika, naravno na nacionalnoj ali i na lokalnoj razini. Pristupilo je se cijepljenju turističkih djelatnika i odaziv je bio solidan. Svjesni da će ključnu ulogu za turističku sezonu naravno imati percepcija svih gostiju u Hrvatskoj i o procijepljenosti, ali ono što mene zanima kako vi komentirate to da će netko recimo iz bolje procijepljene županije, evo recimo moje Brodsko-posavske gdje je sad prvu dozu primilo već 45,5% odraslog stanovništva doći u neku od dalmatinskih županija gdje je procijepljenost lošija. Hvala lijepo kolegice Maksimčuk. Žao mi je čitati da upravo moja Šibensko-kninska županija spada u one županije gdje je najmanja procijepljenost. Najnoviji podaci demantiraju to, upravo je u našoj županiji potrošeno 60.000 doza cjepiva odnosno sa prvom dozom je procijepljeno 42.000 stanovnika što je ako usporedimo sa 83.000 aktivnog stanovništva solidan postotak. Ali me strah da upravo takva propaganda da dovede do toga da određeni gost kad bira destinaciju u kojoj će provesti svoj godišnji odmor preskoči da ne kažem moju županiju ili bilo koju gdje je manja procijepljenost. Sljedeća replika poštovani zastupnik Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Kolegice Martinčev je pročitala na kraju post ministra Beroša danas nizom pitanja. Nije posao ministra da postavlja pitanje nego da daje odgovore, a vaš posao je da mu pomognete, pa mu pomozite. Kada ste bili gradonačelnica Vodica ja sam bio u ministarstvu riješili smo problem Vodica, ne ja, država, ministarstvo, pomogli smo Vodice sjajno u turizmu. Sad vas lijepo molim vratite to ministru Berošu, evo ja svoje zasluge dajem njemu. Čovjek je u problemima, dajte mu određeni broj iznosa novaca iz TZ Vodica, svih gradova gdje HDZ i neki drugi na vlasti i pomozite čovjeku, pomozite HZZO-u, dakle vratite. Dakle, to je ključ. Sačuvali smo zdravlje nacije, gospodarstva i ja opet pohvaljujem državu, nismo imali policijski sat, uložili smo desetine milijardi kuna, mortalitet nas liječnika je minimalan prema Italiji. Pomozite čovjeku, ministar Beroš je ministar hrvatske Vlade gospođo bivša gradonačelnice, vratite ono što je Ministarstvo zdravstva uložilo u vas, vratite mu preko turističke zajednice preko gradova, imate dovoljno sredstva dajte to u riznicu HZZO-a. Kolega Ostojić ja sam na samom početku rekla mi svi zajedno moramo pomoći i ministru i Vladi da bude što veća procijepljenost i da izbjegnemo mogući četvrti val. Što se tiče vaših zasluga za Grad Vodice, hvala vam lijepo, ali ja bih rekla da je tu najveću zaslugu imala ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu tu prisutna gospođa Maja Grba Bujević. Hvala lijepo i njoj i vama. **Sanader,

evo Malta jedva čeka da dođe do neke greške da bi to iskoristila. Ja bih tome dodao, podsjetio kada se jedna situacija dogodila npr. s Portugalom kako je brzo Njemačka reagirala i uvela restrikcije za putovanje u Portugal. Dakle, ne govorimo o nekoj teoriji nego o situacijama koje se doista događaju i koje moramo u svakom slučaju spriječiti. Zato mislim da i vaš apel da se vrlo ozbiljno i odgovorno suočimo i svako osobno donese naravno slobodno odluku, ali da se drži i mjera javnoga

događa. Ranije čitajući neke tekstove našla sam da su najveći izravni konkurenti turističke zemlje na Mediteranu Cipar i Malta, međutim i Cipar je proklizao. Sljedeća replika poštovana zastupnica Ljubica Lukačić. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice rekli ste kako nam je potrebno cijepljenje kako bismo spasili turističku sezonu, ja se nadam da će evo i ova vaša rasprava i sve ovo što mi danas ovdje govorimo doista biti poticaj svim našim građanima u županijama gdje je slaba procijepljenost da se što prije cijepe u što većem broju kako bi se doista to i dogodilo, kako bismo spasili ne samo turističku sezonu nego prije svega zdravlje svih nas a i naših gostiju. Hvala vam. vam lijepo, kolegice Lukačić. Zaista žalosti podatak da od 5 županija koje imaju najmanju i najlošiju procijepljenost su bile čak tri dalmatinske. Evo provjeravajući neke podatke, čini mi se ili je u međuvremenu brojka i postotak znatno porastao ili se možda radi o nekim evidencijama koje baš nisu ustrojene na identičan način po svim županijama ali sigurno da je to jedna antituristička propaganda. Ja očekujem da zaista kao što sam i pozvala i sve iz iznajmljivače i hotelijere i ugostitelje da će se odzvati ovim pozivima. Naime, evo samo u našoj županiji, bez najave se može doći i cijepiti i u Šibeniku i u Kninu i u Drnišu i da nećemo dozvoliti da ponovno imamo 4. val i da nam ponovno bude prekinuta sezona kao prošlu godinu 10. kolovoza.